Dragica (SDP)** I još ćemo večeras raspraviti - Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2013. godinu Pravobraniteljica za djecu dostavila je izvješće temeljem članka 18. Zakona o pravobraniteljici za djecu. Materijal ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mladež i sport. Izvješće ste primili na sjednici.

Poštovana potpredsjednice, poštovani zastupnici. Pa evo mogla bih možda konstatirati da ili ste se pomalo iscrpili na izvješću moje kolegice ili je možda utakmica prejaka konkurencija. Ali doista bih zapravo prvi put pred ovim Domom htjela reći jednu stvar. Na svoju dužnost imenovana sam 1. travnja ove godine i doista se osjećam i voljela bih da me tako i percipirate kao na neki način punomoćnika ovog Sabora. Utoliko bih doista htjela da je u ovoj sabornici više vaših kolega bez obzira je li riječ o Izvješću pravobraniteljice za djecu, dakle mom izvješću ili Izvješću bilo kojeg drugog pravobranitelja odnosno pravobraniteljice. Kad kažem da se osjećam i želim osjećati kao povjerenik Sabora, Sabor zvuči dosta apstraktno. Time zapravo želim reći da se želim osjećati kao punomoćnik svakakoga od vas, da instituciju pravobraniteljice za djecu doživljavate kao mjesto gdje možete dobiti najrelevantnije pravno točne, precizne i politički neobojane stavove o pitanjima kojima se moj ured bavi i gdje se možete s povjerenjem obratiti kad odlučujete i kad donosite odluke koje su važne i relevantne za djecu, a takvih je znamo jako puno jer gotovo nema odluke koja se na neki način ne reflektira na djecu. Želim biti korektiv vlasti kako god to netko shvaćao ili želio shvaćati, a s ciljem da propisi koje donosimo budu kvalitetni i zapravo da budu sve najbolje u ime naše djece. Svoje izvješće izložit ću u četiri točke, mislim da vas to ne mora brinuti. To ne znači dugačko, to će biti relativno kratko. Prvo bih rekla nekoliko uvodnih napomena, zatim bih rekla nešto kratko o radu pravobraniteljice za djecu u 2013. godini. Zatim bi slijedila jedna kratka analiza sa nekoliko najvažnijih točaka i moja ocjena o stanju prava djece u 2013. godini i na kraju nekoliko ako mi dopustite zaključnih napomena. Što se tiče ovog uvodnog dijela podnosim izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2013. godinu. Kao što znate ovo Izvješće je objavljeno, napravljeno i objavljeno na webu u ožujku 2013. godine. Ja sam stupila na dužnost 1. travnja ove godine. Utoliko dakle formalno ili tehnički kako god hoćete to nije moje izvješće. Međutim, evo ja ga svim srcem u ovom trenutku branim i mislim da je napravljeno i u skladu sa metodologijom prethodnih godina. Kad smo kod metodologije ovo izvješće prati metodologiju izvješća zadnjih 10 godina. O tome bih nešto malo još o metodologiji izvješća u zaključnim napomenama. Izvješće je dosta opsežno, sadrži 250 stranica. Utoliko ima i jedan dodatak dodatak od 30-tak stranica. To sve pomalo sugerira dodatak od 30 stranica, odnosno sažetak da je riječ o jednom opsežnom tekstu kroz kojega se možda ako si to smijem dozvoliti ponekad možda malo teško i snalaziti i u tom smislu u zaključnim napomenama bih najavila određene promjene za daljnji rad. Što se tiče rada ureda, ured ove godine, Zakon o pravobraniteljici i pravobranitelju za djecu je donesen 2003. godine. Dakle, slavimo 10 godina od donošenja zakona i od osnivanja ureda. Ove godine imali smo i vanjsku evaluaciju rada, nakon pet godina i sad nakon 10. To smatram zapravo jako dobrim, uvijek kad vas ljudi, kad se prati vaš rad izvana to dobro dođe. Ono što je zapravo problematično u cijeloj toj priči je što kad imate vanjsku evaluaciju imate potrebu da to radi više ljudi, da to radi ekspertni tim, a ne jedan ili ili manji broj ljudi. To je naravno uvijek povezano i sa financijama. Što veći broj ljudi, to je u pravilu taj vanjska ekspertiza kvalitetnija. Međutim, onda je iskopčana i sa većim financijskim zahtjevima. Ja ću se truditi da onda u daljnjim vanjskim ekspertizama nađem jednu pravu mjeru između kvalitete takve ekspertize i troškova i odnosno materijalnih sredstava koja su nam na raspolaganju. U 2013. godini imali smo 2659 novih predmeta. Polovica negdje otpada na prijave pojedinačnih prijave pojedinačnih povreda prava djece, nešto malo više od polovice, a 1223 se odnosi na opće inicijative ureda. I tu dolazimo do povećanja broja spisa u protekloj godini u odnosu na ranije od 208. Samo prvih 3 godine imali smo jedan relativno mali ujednačeni broj, nakon 2006. broj predmeta u uredu konstantno raste. Ja se bojim da ja taj trend neću uspjeti zaustaviti, da će on ostati broj ili isti ili da će ići ka većemu. Međutim, moj bi zapravo cilj bio smanjenje. Mi stalno dvojimo je li povećanje broja predmeta rezultat pojačane svijesti građana o pravima djece ili je rezultat zapravo činjenice da nešto s tim stanjem prava djece i sa sustavom ne funkcionira. Ja bih voljela vjerovati da je povećanje broja predmeta rezultat isključivo povećane svijesti i osviještenosti o pitanjima prava djece. intimno ali i stručno bojim se da to nije tako. Čini mi se iz sadržaja prijava koje svakodnevno dobivamo samo ovaj mjesec samo u svibnju preko 200 novih predmeta. Bojim se da iz načina na koje nam građani pišu o povredama ili o tvrdnjama na povredi prava čini mi se da progovara jedna posvemašnja frustracija građana na stanje prava djece i na nepovezanost rekla bih sustava u mnogim segmentima, a vrlo često i neefikasnost sustava. Moram napomenuti i brojku od 2000 neću reći predmeta nego kontakata koje djelatnici ureda imaju sa strankama. Oni se ne evidentiraju međutim znače silan rad kolega i oni zapravo predstavljaju mi kažemo mi ne dajemo pravne savjete, mi se ne bavimo pravnom pomoći. Međutim, to je zapravo mala laž djelatnika ureda na svoju štetu. Mi itekako zapravo se bavimo besplatnom pravnom pomoći jer mi u svakom od tih telefonskih razgovora zapravo dajemo pravne savjete, a i kad u spisima kažemo ne dajemo pravnu pomoć besplatnu onda kolegice vrlo vrijedno napišu po dvije stranice besplatnog pravnog savjeta. Dakle, ja bih rekla bez obzira što to u našim ovlastima u zakonu nije jasno definirano mi se itekako bavimo besplatnom pravnom pomoći. Mreža mladih suradnika institucije pravobraniteljice za djecu vrijedno radi. U rujnu ćemo imati izbor nove djece, odnosno novih kolega. U 2013. godini imali smo 49 općih preporuka. Otprilike 33 su prihvaćene, 7 djelomično prihvaćeno, nije prihvaćeno 5. Mene moram priznati najviše žulja brojka 9 onih na koje nije odgovoreno. To kad nije prihvaćeno me ne smeta previše, kad uopće nije odgovoreno to me malo smeta. I taj broj, pa makar i 9 od 33 govori ponešto o tome koliko se shvaća zapravo naša pozicija i koliko mi to snagom morala uvijek i u svakom trenutku možemo Ja bih rekla nažalost u ovom Visokom domu da se kod nekih osoba i institucija nažalost moral počesto shvaća kao žvakaća guma koja se može rastezati do Nije dobro da se pozicija jedne institucije, u ovom slučaju pravobraniteljice za djecu koju vodim, svodi isključivo na moralnu snagu. To bi bilo dobro kada bi bilo tako, to bi bilo dobro kada bi se svaka preporuka i uputa poštivala, kada bi se doista shvaćala ozbiljno. Nažalost, to nije uvijek tako i u tom smislu mislim da postoji određenog prostora za izmjene zakona, pri tome ne mislim dupliciranje ovlasti sa sudovima ili nekim drugim tijelima, međutim činjenica jest da mnoge institucije ne rade dobro svoj posao i da bi ih na neki način, dakle nedopustivo je vrlo kratko i vrlo jasno da mi neke institucije u nekoliko navrata molimo za odgovor. Dakle, to je nešto što se ne bi smjelo događati. U ovoj godini sudjelovali smo i u donošenju 39 propisa, 25 zakona, 10 pravilnika, 4 protokola. Obišli smo 78 ustanova. To je nešto što zapravo pravobraniteljica vrijedno radi i što je izuzetno korisno. S terena dobijete doista najbolju viziju toga kako stvari funkcioniraju bolje nego iz ijednog propisa. Imali smo 5 skupova. Osobito se ponosimo onim koji je bio u Saboru pod naslovom "Dječja prava u Hrvatskoj danas" i jedan u okviru mreže pravobranitelja za djecu jugoistočne Europe …/Govornica se ne razumije./… "Djeca u pokretu". Moram se pohvaliti zapravo da instituciju pravobraniteljice za djecu unutar ove mreže pravobranitelja jugoistočne Europe doista shvaćaju i gledaju kao predvodnika u u zaštiti dječjih prava u regiji, a rekla bih da je uloga pravobraniteljice za djecu RH vrlo aktivna i u europskoj mreži pravobranitelja za djecu. Objavili smo 3 stručne publikacije, dvije na engleskom jeziku, sudjelovali smo u 65 pozvanih izlaganja. Nešto malo se naravno mora reći i o financijama. Proračun pravobranitelja za 2013. iznosio je 5 milijuna 330 tisuća 888 kuna i izvršen je u iznosu od 98%. I zaista moramo reći da imamo jako dobru suradnju sa Ministarstvom financija i Državnom riznicom. Što se tiče trećeg i pretposljednjeg dijela mog izlaganja koji se odnosi na povrede prava, odnosno stanje prava djece u RH izvješće ima 250 stranica. Bilo bi u ovaj sat teško mislim i neracionalno prepričavati ga u cijelosti pa i u većem dijelu. Mislim da moram izdvojiti tri skupine najčešćih povreda prava i to nam ujedno i signalizira, dakle tamo gdje je najviše prijava očito je da nešto ne štima i to su upravo područja na kojima smatram da moram dalje nastaviti raditi možda nešto još malo aktivnije nego dosad. Od 1436 prijava pojedinačnih povreda prava djece gotovo polovica se odnosi na osobna prava djece. To sugerira da su te povrede doista ozbiljne i da kao što je rekla prethodnica ranije, gospođa Vidović, povreda prava vjerojatno ima i više, tamna zona je sasvim sigurno veća. Međutim, ljudi često ne prijavljuju svaku povredu ili svaku sumnju na povredu koju oni procjenjuju možda kao relativno benignu benignu ili bezopasnu. Pa tako npr. nemamo puno povreda prava koje se tiču na slobodno vrijeme djece, ne znači da ih nema. Jutros smo sa djecom, u Saboru su dva sata marljivo djeca govorila o stanju dječjih prava, ima i tom segmentu povreda prava. pored ovih velikih, da tako kažem teških povreda prava ne dolaze do izražaja. Od tih osobnih prava reći ću vam koje su tri skupine najčešće se prijavljuju. Naravno čovjek mora bit pošten pa vrlo jasno reći da nije niti svaka prijava nužno i povreda prava, da je riječ o tvrdnjama na povredu prava. I tu bih doista nastojala u budućnosti bez informatičkih sustava ništa razviti, i koliko je to moguće određeni sustav praćenja da vi donekle jasno imate sliku gdje je svaka prijava završila, odnosno je li svaka tvrdnja o povredi doista značila i povredu prava. Najčešće su problemi i prijave vezane s ostvarivanjem roditeljske skrbi prilikom konfliktnih razvoda ili prekida izvanbračnih zajednica. Ova činjenica mislim potpuno zapravo na neki način jasno govori u prilog tome da oni koji su po Zakonu obiteljskom, Ustavu Republike Hrvatske i Konvenciji o pravu djeteta najviše pozvani da štite dječja prava to su roditelji, oni ih najčešće krše. To treba jasno reći. Mi vrlo često, ja kao pravobraniteljica već u ovo kratko razdoblje od 2 mjeseca zapravo mogu ustvrditi da mi vrlo često zapravo radimo, iako nam to nije direktno nadležnost, sa problematičnim roditeljima, a ne sa djecom. I da zapravo vrlo često roditelji generiraju problem koji onda se naravno prebace na djecu i ona imamo povredu dječjih prava. Dakle, treba skinuti ružičaste naočale kad je riječ, kad zamišljamo nekakve idealne roditelje, i to još u paru, idealne roditelje koji štite djecu, a njihova prava vrijeđa, povrjeđuje netko drugi. Ne, upravo suprotno, najviše dječja prava krše oni koji bi ih trebali najviše štititi to su roditelji. Druga najčešća skupina povrede prava je nasilje nad djecom i zanemarivanje djece i međusobno nasilje između djece. Opet kad je riječ o nasilju i zanemarivanju djece vrlo često je ono povezano sa ovom prvom skupinom, sa problemima o ostvarivanju roditeljske skrbi. Dakle, nasilje i zanemarivanje povezano sa konfliktnim razvodima i konfliktnim prestancima izvanbračnih zajednica. A treća najčešća skupina povreda dječjih prava ili prijava na povrede dječjih prava nalazimo ih u sustavu obrazovanja. To nije nelogično, jer naravno sustav obrazovanja je najveći postotak djece i uključen, pa je onda to dosta zapravo i logično. I to su tri područja na kojima mi se čini da onda zapravo treba u budućnosti najviše i raditi. Na neki način cilj je apsolutno smanjiti smanjiti broj spisa, smanjiti broj predmeta. Ja bih to shvatila kao uspjeh i ne bi se bojala, da tako kažem za svoju poziciju, ne bih se osjećala kao osoba koja si reže granu na kojoj sjedi, ne bi se bojala da to znači slabljenje svoje pozicije i dovođenje u pozicije da mi se kaže onda ni ne trebaš. Ne, moj bi idealan cilj bio maksimalno ili značajno smanjenje broja predmeta, to bi me učinilo zadovoljnim, ako bi bilo moguće Nešto, sve ostale povrede su manje, u pravosuđu su zapravo vrlo očekivano dosta česte u sustavu socijalne skrbi, a ako biste baš htjele još nekakvu posebnu specifičnost za 2013., jer naravno, čini mi se da ova izvješća koliko god su slična, zapravo bi vama trebala pokazivati nekakav nekakav trend u godini o kojoj je riječ, jelda, da nemate osjećaj da svaku godinu slušate isto izvješće pa da ne znate ako vam neko ne kaže u kojoj ste godini, da ne znate o kojoj godini je riječ. U 2013. imamo značajan porast povreda ili prijava povreda iz područja zdravstvene zaštite. jedan dobar dio otpada na prijave za nemogućnost ortodonskih aparatića, dobar dio se odnosi na cijepljenje, dosta se zahuktalo to pitanje dostupnost zdravstvene zaštite, liste čekanja i ono što bih ja jako voljela istaknuti jer je to zapravo definitivno najugroženija skupina djeca s teškoćama u razvoju. Dakle, ako postoji osjetljiva društvena skupina uopće, onda su to djeca s teškoća u razvoju. To je dvostruko osjetljiva, i ako je netko spominjao odvojeno izvješće, izdvojeno izvješće i o potrebi ikad o pisanju izdvojenog izvješća, onda ja ovu temu vidim kao podlogu za to. s teškoćama zdravlja i vidim je i u suradnji sa kolegicom pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom. Nadam se da ćemo to i ostvariti. Na kraju bih zapravo željela reći da jedan problem koji je već godinama ističu i moje prethodnice, pa tako ću i ja, što me ne veseli, nadam se da će taj trend prestati, negativan trend, a to je siromaštvo. To je problem koji generira zapravo povredu prava na svim razinama. U socijalnoj zaštiti, u pravosuđu, u zdravstvu, u obrazovanju dakle to je jedan problem o kojem se sve više govori. Nismo iznimka niti u Europi niti u svijetu, što ne znači da o tome ne treba stalno govoriti, i što ne znači da na tom pitanju ne treba nešto raditi. Toliko zapravo o samom izvješću. Zaključno, dakle dakle to naravno nije tema, to će biti tema 2014. godine kada budemo razgovarali o izvješću iz 2014., period od gotovo 3 mjeseca sad koje sam na dužnosti, dao mi je prilično jasna uvid i u rad institucije pravobraniteljice za djecu i u stanje dječjih prava. Vrlo sam pozorno pratila raspravu koja se odnosila na moj izbor u ovom časnom Domu. Neki od prijedloga se slažem se slažem s njima i shvaćam ih vrlo ozbiljno. Mislim da je i to moguće područje promjene mog matičnog propisa sam postupak izbora pravobraniteljice, sam postupak izbor zamjenika pravobraniteljice, a kao što sam već spomenula ponešto je prostora i u mijenjanju ovlasti, naravno s pažnjom da se ne dupliciraju u odnosu na neka druga nadležna tijela. tijela. Mislim da izvješće treba učiniti nešto prohodnijim dakle i dalje bogato podacima, sadržajno slično ali prohodnijim tako da možete na jednom mjestu na neki način npr. ako se bavite pitanjem zdravlja naći i naše preporuke i prijedloge za izmjenu zakonodavstva i statističke podatke. Još nešto, kolegica Vidović je spominjala potrebu regionalnih ureda. Ja bih doista bila licemjer kada joj ne bih izrazila podršku iz činjenice da s ponosom mogu reći da pravobraniteljica za djecu ima tri regionalna ureda, to su Rijeka, Osijek i Split i na tome doista ako bi birala nešto na čemu bih zahvalila svojoj prethodnici ima puno toga, ali to bi bila svakako prva stvar. Iskustva u radu regionalnih ureda su sjajna. Mislim da je pomalo nakon nekoliko godina na meni red da u budućim izvješćima ne spominjem regionalne urede kao takve. Oni su osnovani, oni funkcioniraju, oni rade dobro. Dakle vas kao saborske zastupnike ne zanima jeli nešto u tehničkom smislu odrađeno u Zagrebu ili u Splitu. Mi funkcioniramo kao jedan ured u tom smislu. Međutim ono što vas zanima kao saborske zastupnike i što zanima građane ove zemlje kada imam ovo izvješće, a to je da u tom izvješću jasno vide što je sa nekom pojavom u njihovoj regiji koja ih zanima, lokalno bez obzira jeli riječ o zdravstvu, socijalnoj skrbi, pravosuđu i zašto je možda u nekom području neka pojava ima tendenciju rasta ili pada u toj godini. I u tom smislu bih nastojala prikazivati rad rad regionalnih ureda, ne kao rad u tehničkom smislu nego stanje pojedinih prava po regijama. Ja vam se zahvaljujem. Nadam se da sam bila dovoljno kratka da vas ne opteretim, a dovoljno jasna da čujete ono što sam mislila da je potrebno čuti u Izvješću pravobraniteljice za djecu za 2013.godinu. Hvala vam najljepša. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo pravobraniteljice, znamo da ste vrlo kratko i ovo izvješće je zaista opširno. Ja ću iskoristiti obzirom da ste sada tu nešto vam reći vezano za jednu pojavu koja sigurno dugo traje, ali nisam je vidjela da je negdje navedena, a sasvim slučajno na jednom skupu skupu je bila problematizirana i mislim da je vi morate znati. Ni na koji način recimo nije riješena situacija kada alkoholizirani roditelj dolazi po svoje dijete u vrtić. Tete u vrtićima naime pogotovo u malim mjestima gdje svak svakog pozna, boje se nazvati policiju, boje se reagirati i boje se u stvarnosti da dijete ne predaju takvom alkoholiziranom roditelju. I upravo onda dolazimo na vaše da je roditeljska ponekad skrb zabrinjavajuća. E sada, nigdje ne postoji uporište na koje bi se oni mogli pozvati kada dođe alkoholizirani roditelj da one s pravom kažu ne, mi nećemo dati dijete koga da pozovu. Jer naravno u malim mjestima je problem zvati nekoga iz centra dok se sve to provede ovaj porazbije pola vrtića ili izmaltretira većinu djecu. ću jednu sekundu iskoristiti da vas zamolim, vezano je isto tako za djecu nisam čula da ste reagirali ili ste možda smatrali da zaista nije potrebno. Ali po po meni je to veliki problem. zbog čega se na neki način i destimulizira djecu odnosno onu koja pohađaju dvije škole. Mogu jednu rečenicu završno da pitam da mi može odgovoriti molim vas? Djeca koja idu u dvije škole idu u redovnu školu i neku drugu školu gdje imaju neke druge I odlukom hvala Bogu bivšeg ministra Jovanovića. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Javili ste se kolegice za raspravu pa ćete onda reći. Stjepan Milinković, replika. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa suglasan bi bio s vama gospođo pravobraniteljice u onom dijelu da je potrebno podizati razinu svijesti o pravima djece pa i u jedinicama lokalne samouprave iz koje jedne i sam dolazim i želim reći da je ta svijest dosta na visokoj razini. Glede ajmo reći konkretno predškolskog odgoja djece i osiguranja uvjeta za normalno pohađanje i dječjih vrtića i mnogi imaju ideje i imaju projekte ali naravno nisu svi jednake mogućnosti kao konkretno kod mene gdje imamo tri dječja vrtića koja su besplatna Bogu hvala da ima čim više ali sigurno ima na drugim mjestima gdje bi trebala pomoć i sa više razina u tim investicijama i na taj način bi se podizali uvjeti i svijest. druga stvar posebno treba naglasiti onaj momenat da treba podizati svijest glede djece sa teškoćama u razvoju o čemu su se i roditelji u svojim prosvjedima očitovali glede statusa roditelja njegovatelja. Vi vjerojatno znate to. Pa znamo šta se događalo Centrom Stančić, Centrom Stančić, isto tako znate koliki su bili prijepori, svaka čast institucionalizaciji. Ali ja želim reći ono što ste vi rekli da problem su problematični roditelji. Ja želim reći da su problem i problematični zakoni koji se brzopleto donose i onda dođe do određenih problema, poglavito u onom dijelu gdje ste govorili o razvodima braka. Pa evo prije kratkom vremena smo o tom segmentu govorili, a obiteljski centri su jednostavno šaptom pali koji su itekako imali svoje dobro mjesto, itekako su bili funkcionalni i učinkoviti i baš glede te preventivnog rješavanja te problematike. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Martina Banić, izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospođo pravobraniteljice za djecu, kolegice i kolege. Djetinjstvo je jednokratni prozor u razvoju potencijala djeteta, geslo je Nacionalne strategije za prava djece u Hrvatskoj do 2020. godine koje je usmjereno osiguranju boljih usluga u zdravstvu, obrazovanju, socijalnoj skrbi, pravosuđu, sportu, kulturi i slobodnom vremenu djece, te eliminaciji svih oblika nasilja nad djecom. Danas kad razgovaramo o ovom opširnom Izvješću pravobraniteljice za djecu za 2013. godinu moram reći da niti ovo izvješće kao ni sva prethodna nije lišeno raznih povreda dječjih prava koje se odnose na sve segmente njihovog života. Kao i u mnogim raspravama koje ovdje svakodnevno možemo čuti i danas se moramo osvrnuti na problem siromaštva, gospodarsku i ekonomsku krizu. Roditelji svakodnevno ostaju bez posla, bez radnih mjesta. Ulaze u potrage koje često puta nemaju kraja, koje postaju nemoguće misije. Sve to za posljedicu ima utjecaj na kvalitetu života djece, ugrožava njihova prava. Činjenica da se siromaštvo svakodnevno povećava stvara brojne rizike za djecu od zanemarivanja i zlostavljanja, pa sve do pristupa zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim i mnogim drugim uslugama koje su važne za djecu. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine djece i mladih osoba do 19 godina starosti bilo je 896000 ili 20,9% ukupne populacije. 10 godina prije u 2001. bilo ih je oko milijun što je 23,74% ukupne populacije, a 20 godina ranije bilo ih je 1,2 milijuna ili 24%. U Hrvatskoj je prema podacima sustava socijalne skrbi početkom 2011. godine u siromaštvu živjelo više od 36000 djece, danas ih je više od 40000. Djeca su općenito ranjiva skupina i nikako ne mogu čekati da se situacija u društvu i državi popravi. Oni trebaju i odjeću i obuću i hranu i lijekove, oni trebaju i knjige, ne mogu čekati da prođe kriza. Upravo zato je posebno važna osjetljivost lokalne zajednice i države u prepoznavanju dječjih potreba i prava. Iz Izvješća pravobraniteljice za djecu iščitavam da je u 2013. godini otvoreno 2659 novih predmeta. To je povećanje za 208 predmeta u odnosu na prethodnu godinu. Od novih predmeta njih 1436 se odnosi na prijave povrede pojedinačnih prava djece, a 1223 na opće inicijative ureda. Pojedinačne povrede prava djece najviše se odnose na prijave osobnih prava djece, probleme vezane uz ostvarivanje roditeljske skrbi, nasilje nad djecom i zanemarivanje djece. Također tu su prijave koje su vezane naravno uz obrazovna prava, ekonomska prava, povrede u pravosudnom postupku i povrede socijalnih prava. Nadalje, zabilježen je porast prijava zdravstvenih prava djece što je evo posebno spomenula i gospođa pravobraniteljica. Manje su zastupljene povrede koje su vezane uz kulturna prava, prava na sigurnost i zaštitu, prijave diskriminacije, te prava djece kao članova društvene zajednice. Prijave u najvećoj mjeri podnose roditelji djece, prije svega majke. No, prijave podnose i sama djeca, bake i djedovi, susjedi, anonimni prijavitelji, institucije i ostale kategorije. Što se tiče djela koji se odnosi na prijave vezane uz nasilje i zanemarivanje nasilju u obitelji je bilo izloženo ukupno više od 140 djece. Prijave koje su se odnosile na nasilje u odgojno-obrazovnim ustanovama njima je bilo obuhvaćeno 158 djece, a 114 djece je bilo izloženo ostalim oblicima nasilja. U te ostale oblike između ostalog spada i nasilje putem interneta. Nasilje putem interneta je nešto čemu trebamo posvetiti više pažnje. Često puta uistinu nisu svjesni kakvi problemi dolaze upravo dok djeca surfaju internetom, a posebno putem društvenih mreža. Ove godine smo u Saboru imali tematsku raspravu na temu "Medijska pismenost za sigurnost djece u svijetu medija i interneta". Tu raspravu je inicirala bivša pravobraniteljica za djecu i rasprava je održana uz potporu tri saborska odbora. Međutim, iako smo tamo postigli nekakav konsenzus svi smo govorili o tome kako je vrlo važno obrazovati djecu za medijsku pismenost posebice u 21. stoljeću u kojem živimo. No moram reći da je ta tematska rasprava ostala na tome. Pravobraniteljica je na kraju rasprave iznijela nekakve prijedloge. To se prihvatilo, međutim više nisam čula niti jednu riječ, niti jedno slovo o tome, iako smo se i mi kao zastupnici tamo založili i rekli smo da ćemo nešto učiniti. Smatram da je to upravo dio o kojem trebamo posebno govoriti u kontekstu djece i dječjih prava. Možda puno puta nismo ni svjesni opasnosti koje proizlaze iz omiljenih dječjih zabava kao što su gledanje televizije ili korištenje evo društvenih mreža. Ponekad nismo ni svjesni da je u Hrvatskoj sve više problema čije posljedice jesu konzumiranje medija. Što se tiče nasilja putem interneta i mobitela u izvješću pravobraniteljice stoji da se u 2013. postupalo u 12 pojedinačnih povreda prava djece na zaštitu od nasilja putem interneta i mobitela, a u osam prijava bilo je riječi o nasilju među djecom, dok u četiri o nasilju odraslih nad djecom. Prijave se u većini slučajeva odnose na vrijeđanje i ruganje putem društvenih mreža. Na Facebooku se stvaraju grupe mržnje koje su usmjerene protiv pojedine djece. Puno je problema koji dolaze upravo od strane mreža. Problem je svakako identitet. Često puta čujemo kako je došlo do krađe identiteta posebno kada se radi o poznatim osobama. Međutim, dolazi i do krađe identiteta kada se radi o djeci. Neki dan sam razgovarala sa jednim dječakom koji je upravo završio 4 razred i rekao mi je da većina njegovih prijatelja ima otvoren profil na društvenoj mreži, ali da nije samo to problem, nego da djeca unutar razreda otvaraju profile u ime druge djece a da ona to niti ne znaju. Bez obzira što npr. na Facebook stranici pri registraciji, odnosno otvaranju profila stoji da osoba koja je mlađa od 13 godina ne može imati profil, djeca znači to imaju a Facebook je najavio da će im to i omogućiti. Sve ovo upućuje da je nužno aktivnije djelovati i pratiti problem koji nam se možda ne čini problemom. Tu vidim značajnu ulogu odgojno obrazovnih institucija koje bi trebale naučiti djecu da kritički sagledaju ono što im se nudi ali da razumiju u ono što se upuštaju. Dijete nema dovoljno znanja da bi se moglo oduprijeti vanjskim utjecajima i zaštiti samo sebe. Zato nam je nužna daljnja edukacija i djeci i roditeljima i svima nama. Iako je medijski odgoj jedna od preporuka Europske unije vezano uz obrazovanje naš odgojno obrazovni sustav zaostaje za tim standardima. Današnja djeca u sklopu nastave hrvatskog jezika od 1. do 8. razreda imaju jedan mali dio nastave koji se odnosi na medijsku kulturu, ali okosnica tog dijela jest filmska kultura i kazalište. Manji dio je posvećen medijima i internetu. problem je u tome što niti škole nisu opremljene. Neki dan sam baš slučajno u tramvaju srela svoju razrednicu iz osnovne škole u Gračanima i pitala sam ju za medijsku kulturu obzirom da je ona nastavnica iz hrvatskog jezika ona je rekla kako ću provoditi medijsku kulturu kada smo tek prije mjesec dana dobili tv prijemnik u razredu. Kolegice i kolege ja se pitam ako jedna zagrebačka škola nema opremu osnovnu za provođenje edukacije djece kako će to imati jedna škola u nekoj općini u Bjelovarsko-bilogorskoj, Krapinsko-zagorskoj ili nekoj drugoj županiji. No da ne ispadne da govorim samo o internetu htjela bih se osvrnuti na još jedan problem a taj se odnosi na djecu koja su zatečena u nedopuštenim noćnim izlascima. Taj problem je i dalje aktualan te se djeca mlađa od 16 godina zatiču u parkovima, klubovima i kafićima. Iz podataka koja imamo u izviješću a koja su pristigla iz Ministarstva unutarnjih poslova vidljivo je da je policija postupala u 2488 slučajeva. Čak 240 djece je bilo mlađe od 14 godina. Na sreću u izviješću vidimo da se taj postotak smanjuje, to svakako ohrabruje no ima još uvijek puno posla kako bi situacija trebala biti zadovoljavajuća. Trebalo bi biti što više policijskih akcija čiji cilj bi bio zaštiti djecu od opijanja, konzumiranja droga i Dovoljno je da prošećete u nekoj trgovini navečer u petak ili subotu, vidjeli bi koliki broj mladih osoba stoji u redu za blagajnu kako bi platili bocu crnog vina ili nekog drugog alkoholnog pića. I na kraju kolegice i kolege zaključujem, djeca su izložena raznim oblicima povrede svojih prava, još uvijek nije dosegnuta razina i učinkovita zaštita djece od nasilja na svim mjestima i u svim oblicima. Danas sam spomenula samo neka od njih koja su navedena u ovom izviješću. Veliki posao je na svima nama u zaštiti najugroženijih i upravo stoga je potreban veći angažman cjelokupnog društva. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice zaista čestitam vam na vašoj raspravi, dotaknuli ste u principu glavne probleme koji se odnose na djecu a vjerojatno vi kao mlada osoba i imate određeni senzibilitet po tome. A ja ću vam nešto reći kao majka jednog već odraslog sina a vjerujem da među nama ima ih još takvih koji imaju odraslu djecu. Što se dešava, nastaviti ću brzo, to znači, evo još jedanput moram ponoviti da ne daj Bože da se desi više ovakav ministar obrazovanja kakav je bio. A i sami ste spomenuli, opremanje škola, dakle ukidanje škola glazbenih, plesnih, likovnih i svih drugih škola u manjim općinama, zašto ih ukida jer kaže ne treba novce. Naprosto djeca koja idu u dvije škole osnovnu školu redovitu i redovitu bilo koju drugu školu, njih se degradira, njima se jednostavno kaže to ništa ne vrijedi. O.K. oni idu zato što to žele, zato što to žele, završavaju 6.-to godišnje osnovne glazbene ili neke druge škole i oni su tamo. Zato šta im se nudi? Nudi im se internet, Facebook i Twitter. U koga se oni mogu ugledati? U političare koji, poneki uslijed ove sabornice upravo su na Twitteru, koliko nas ima ili koliko nas nema, komentiraju. U političare koji komentiraju šta rade, gdje piju, kako peru zube, čiste, u roditelje svoje, u koga se ugledaju? U to. I šta onda oni čine? Uporno provode po 3, 4 sata na tim Twitterima, na Facebooku i na internetu. A da znaju, odnosno da im se priznaje njihov trud koji bi se trebao nagraditi onda bi ta djeca vrijedno išla i na šport i u neke druge škole koje bi pohađali jer bi znali da će njihov trud biti nagrađen. Ovako je poruka trud se ne isplati, radite nešto drugo ali nemojte se truditi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku Martina Banić.

nismo bili zadovoljni sa dosadašnjim ministrom obrazovanja. Ja ipak mislim da djeca ne bi trebala odustati odnosno da bi njihovi roditelji njima trebali biti potpora za sve ostale aktivnosti, bila to glazbena škola, bila škola stranog jezika. Naravno ja jesam mišljenja da bi se to trebalo vrednovati kada djeca kreću na neki viši stupanj iako to nažalost nije tako. Što se tiče Facebooka, društvenih mreža, ovaj dio koji sam ja iznijela u svojoj raspravi, moram reći da ispada kao da takvih ustvari povreda nema jer su vrlo male brojke ustvari koje to pokazuju. Međutim, kada je gospođa pravobraniteljica rekla ja smatram da ipak još uvijek ljudi nisu dovoljno osviješteni da postoji ured pravobraniteljice ali još uvijek nisu dovoljno osviješteni da vide u kojim sve područjima se ustvari krše dječja prava. Ja mislim, dječja prava na društvenim mrežama se svakodnevno krše od pedofilije, objave razno raznih fotografija koje se ne bi smjele objavljivati, snimaka i svega toga. Ja mislim da Ured pravobraniteljice za djecu apsolutno mora jače i svakodnevno reagirati po tom pitanju. Već smo i ovdje u ovoj sabornici spominjali onaj slučaj iz Vinkovaca gdje su bile djevojčice od 14-15 godina, njihove fotografije korištene. To je ostalo na tome, tu se malo spomenulo, Ja mislim da se u tom segmentu definitivno svi trebamo više angažirati. Ja bih se samo osvrnuo na dvije stvari, ovu jednu kratko na koju ste se vi zapravo ponajviše usmjerili, a to je pitanje toksikacije zapravo naših mladih generacija medijima i suvremenim suvremenim pomagalima u prilasku medijima i medijskim sadržajima koji postaje sve veći. I meni je drago da evo i Ured pravobraniteljice je sve aktivniji na tom području, ali i mnoge druge institucije koje su prepoznale ovaj veliki problem i kojemu se sve više posvećuju. Naravno da tu postoje problemi i postupanja i otkrivanja počinitelja, ali evo nadam se da će se to popraviti u budućnosti. Ono što bih htio zapravo naglasiti, a i vi ste to dobro na početku vidjeli, a to je pitanje siromaštva. Pitanje siromaštva kao trenutačno najveće ugroze ne samo dječjim pravima nego i općenito ljudskim pravima jer evo svjedoci smo da je ne samo u Hrvatskoj teško nego i u cijeloj Europi je teško. Europska komisija izdala je jedno priopćenje vezano na siromaštvo kao potencijalnu najveću ugrozu ostvarivanju dječjih prava ne samo u Hrvatskoj dakle nego i u cijeloj Europi i u puno bogatijim zemljama. Kad ste rekli da evo u vašoj školi na Gračanima tek su nedavno dobili televizor, mislim da je to ponajviše sramota gradonačelnika Bandića koji je negdje prekrižio krivo nulu jednu, a dodao na drugom mjestu i da je taj problem ostao neriješen. Lokalna zajednica može puno pomoći i moj grad sa skromnim proračunom će kupiti svim roditeljima ove godine udžbenike i tako im pomoći na neki način lakše krenu u ovaj obrazovni ciklus jer obrazovanje je temelj ovoga društva i moramo sve učiniti da to tako i bude. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Biliću ja se slažem s ovim s čim ste se vi nadovezali na moju raspravu. Svakako je pohvalno što će vaša općina nabaviti udžbenike za svu djecu. Mislim kad smo već kod tih škola isto tako slažem se da je obrazovanje ključno i najvažniji najvažniji dio ustvari života svakog mladog čovjeka. Međutim evo, ja kad sam spomenula da u mojoj osnovnoj školi su djeca dobila prije mjesec dana televizijski prijemnik, nije samo riječ o televizijskom prijemniku. Vjerujem da ste svjesni da većina djece u gradu Zagrebu i u osnovne škole i u vrtiće nose i toalet papir, ručnike za brisanje ruku, apsolutno sve, apsolutno sve i čini mi se da to siromaštvo kojim smo nažalost svi zajedno okruženi najviše pogađa one koji su najosjetljiviji i najugroženiji u ovom društvu, a to su djeca.

Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, pravobraniteljice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Ovo izvješće je vjerna slika o tome kako se poštuju prava djece, detektira probleme i predstavlja osnovu za izgradnju sustava koji će najbolje zaštititi prava djece. Potrebno je uraditi sve da se djeci omogući sretno i sigurno djetinjstvo koje im omogućiti da odrastu i postanu stup društva i budućnost ove zemlje, a ne da svoju budućnost traže negdje drugdje van Republike Hrvatske. Mišljenje Vlade o izvješću pravobraniteljice za djecu nije ni pozitivno ni negativno. Mišljenje se sastoji od niza opravdanja kojima se želi ukazati na suprotnosti koje je navela pravobraniteljica objektivni, da su navodi nepotpuni, neutemeljeni, neprimjereni itd. Vladino mišljenje o ovom izvješću koje je opširno i detaljno napisano na 251 stranicu mogu shvatiti tek kao skrivanje od svog nerada i neodgovornosti. Stoga se postavlja pitanje koliko se upozorenja, preporuke i prijedlozi pravobraniteljice uopće doživljavaju ozbiljno i koliko je snažna volja u društvu da se postojeći problemi riješe. Nerješavanje problema dovodi u pitanje institut pravobraniteljice i koncept zaštita dječjih prava. Odrasli trebaju pomoći djeci da steknu odgovornost. Ako im ne pomognemo tada smo mi neodgovorni i snosimo odgovornost za neodgovorno ponašanje prema drugima. Potpuno smo zaboravili obaveze i odgovornost i sada se čudimo što se djeca pozivaju na svoja prava, a negiraju obaveze i svaku odgovornost. Pravobraniteljica upućuje na povredu prava djece kao što su povreda osobnih prava, prava djeca kao članova društvene zajednice, obrazovna, zdravstvena prava, socijalno-ekonomska, kulturna prava, pravosudno-zaštitna prava. Upućuje na sigurnost nesreće i ugrožavajuće okruženje te diskriminacije. Na mladima svijet ostaje, jedna je od omiljenih uzrečica u našem narodu, no da bi mladi u budućnosti uistinu postali ljudi na koje se možemo osloniti potreban je značajan angažman svih nas, onih koji ih odgajaju, tako i njih samih. Od 701 prijave vezane uz osobna prava na povredu prava na život uz roditelje i roditeljsku skrb podnosi se 371 prijava. Umjesto da obitelj bude mjesto gdje su djeca najsigurnija, postaju mjesta gdje je sve veći problem i teret življenja djeteta. Problem djece rastavljenih roditelja gdje jedan roditelj uskraćuje pravo drugom na viđenje s djetetom ili djecom. Roditelji koji sami zanemaruju svoju djecu kasne na druženja, izbjegavaju vikende, ne drže se satnica, dodatno traumatiziraju djecu. Zaprimljeni podaci ukazuju na učestalo i široko područje kršenja prava djece na zaštitu od svih oblika nasilja. Od 218 prijava nasilja nad djecom njih 85 odnosi se na nasilje u obitelji kojem je bilo izloženo ukupno 142 djece. Na nasilje u odgojno-obrazovnim ustanovama odnosilo se 76 prijava kojima je obuhvaćeno 158 djece, a 9 prijava na nasilje u drugim ustanovama zbog kojeg je trpilo 13 djece. Preostalih prijava odnosi se na sve ostale oblike i mjesta izvršenja nasilja uključujući i Internet kojem je bilo izloženo ukupno 114 djece. Internet i televizija odvlače djeci pažnju od tradicionalnih aktivnosti na otvorenome. To je područje na kojem djeca provedu najviše vremena, a koje je u potpuno ili u velikoj mjeri skriveno i od roditelja i od nadležnih tijela i naravno da se tu krije velika opasnost. Također i prezaštitnički odnos roditelja doprinosi manjoj razini aktivnosti koje bi pobudile avanturistički duh. Bez poticaja da probaju nešto novo postoji opasnost da djeca uđu u dosadnu rutinu koja ih neće dalje poticati da budu uspješni u onome što rade ili da steknu nova iskustva. Emocionalno zlostavljanje pogađa djecu vrlo duboko. Ako je dugotrajnije može izazvati snažnije i jače posljedice od fizičkog zlostavljanja. Djeca su ta kojima je potrebna ljubav, ohrabrivanje i pohvala od roditelja kako bi se osjećala sretno i izrasla u sigurne samopouzdane osobe. Ako odrasli stalno prijete djetetu ili su ljuti, sarkastični i kritični kod djece se stvara osjećaj nevoljenosti, a ona počinju gledati na sebe kao da uopće nisu vrijedna i ne zaslužuju biti voljena. Sve to može imati ozbiljne posljedice na ličnost djeteta i može stvarati velike poteškoće u formiranju uspješnih veza u odrasloj dobi. Emocionalno zlostavljanje odnosi se na slučajeve kada roditelji trajno propuštaju iskazivanje ljubavi i pažnje svojoj djeci. Zanemarivanje može imati štetne posljedice za razvoj djeteta kao i zlostavljanje. Ono predstavlja i nezadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba poput odgovarajuće hrane, odjeće, uvjete stanovanja, medicinske skrbi, školovanja, a roditelj ili skrbnik ima mogućnost za njihovo zadovoljavanje. Također zanemarivanje predstavlja i ostavljanje same kod kuće djece koja su premlada da se brinu o sebi ili ostavljene djece u automobilima na velikim temperaturama gdje smo često svjedoci baš u ova ljetna vremena. Prepuštanje djece neadekvatnom nadzoru, nepažnja prema emocionalnim potrebama djeteta, dijete nitko ne sluša i ne obazire se na njegove potrebe i na njegove želje. Obrazovna prava, nedostatak dječjih vrtića i odgovarajućih programa, nejednakost uvjeta u kojima djeca pohađaju predškolske programe problemi su predškolskog uzrasta. U osnovnom obrazovanju glavni problemi su nemogućnost premještaja djece iz jedne u drugu osnovnu školu, neorganiziranje produženog boravka u školi i nepostojanje prijevoza ili neprilagođena organizacija školskog prijevoza potrebama učenika. U srednjoškolskom obrazovanju glavni problemi su način donošenja, sadržaj i primjene odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole, te organiziranje i financiranje prijevoza srednjoškolaca. U prehrani djece šokira činjenica da ima sve više djece koja dolaze u školu gladna, zbog toga kradu hranu drugim učenicima. Osim što je sve više gladne djece, sve je više i onih roditelja koji pritisnuti siromaštvom više ne mogu plaćati račune za prehranu djece u školi. Djeca iz obitelji slabijeg socijalnog stanja imaju pravo na besplatan ručak, no od centra škole traže pravo na dodatni objed jer su svjesni da je gladnoj djeci to jedini obrok koji pojedu u toku dana. Situacija je stvarno zabrinjavajuća. Problematika vezana za ostvarivanje dječjih, socijalnih i ekonomskih prava zastupljena je u ukupno 145 slučajeva, a povećanje za 7% u odnosu na 2012. godinu. Utjecaj teške ekonomske situacije i gospodarske krize razvidan je i u dijelu izvješća o pravu djece na uzdržavanje, te na socijalne i gospodarske krize, te na zaštitu od nasilja i zanemarivanja. Naime, nedostatak materijalnih sredstava, te zaokupljenost roditelja egzistencijalnim pitanjima često utječu na ukupnu kvalitetu obiteljskih odnosa, a i na odgoj i ponašanje djece. Zbog neisplate plaća, otkaza, beskrajnog traženja posla za posljedicu ima sve veći broj obitelji koji preko noći postaju socijalni slučajevi. To traumatično djeluje na djecu koji8ma su uskraćena njihova prava i potrebe za zdravljem, obrazovanjem i kulturom. Zato očekujemo veću socijalnu osjetljivost države u osiguranju mjera i programa namijenjenih djeci i socijalno okruženih obitelji te učinkovitiju zaštitu dječjih imovinskih prava. Prijave prava na primjeren životni standard odnose se na postupke ovrhe, deložaciju, egzistencijalnu ugroženost djece povezanu s ugrožavajućim stambenim uvjetima u kojima obitelji žive, te na nemogućnost ostvarenja uzdržavanja. Kulturna prava i slobodno vrijeme djece. Ljubav prema sportu je izrazito korisna osobina koju kod djece treba njegovati bilo da je riječ samo o povremenom haklu s prijateljima ili bavljenje sportom unutar sportskog kluba. Uključivanje u organiziranu sportsku aktivnost koja je primjerena dobiti može izrazito povoljno utjecati na razvoj mlade osobe i usaditi joj neke vrijedne kvalitete kao što su odgovornost, upornost, sposobnost za timski rad i druge. Česta roditeljska greška je i prekomjerna briga za djetetov sportski uspjeh što može jako opterećivati dijete i uzrokovati nesagledive posljedice. U odabiru sporta bi trebalo voditi računa o tome kakve su psihičke i fizičke osobine djeteta. Glavni čimbenik pri ovoj odluci bi trebala biti djetetova želja, no u odabiru bi isto tako bilo važno uzeti u obzir tjelesne karakteristike djeteta. U konačnici, za dijete je najvažnije da se druži i zabavlja. Sport ne treba doživljavati previše spartanski i djeci treba pružati mogućnost izlaska i druženja. O pravosudnoj zaštiti prava djece. Pravo na zaštitu od spolnog iskorištavanja i zlouporabe zaštite djeteta, svjedoka i oštećenika u pravosudnom postupku ukazuje na nedovoljan broj stručnjaka, te izostanak koordinacije stručnjaka različitih sustava pravosuđa, policije, socijalne skrbi koji sudjeluju u organiziranju zaštite djece žrtava i svjedoka. Zabrinjava neprimjereno postupanje policijskih djelatnika, državnih odvjetnika i sudaca prilikom ispitivanja djece žrtava ili svjedoka, izloženost djeteta višestrukim ispitivanjima, dugotrajnog sudskog postupka te izostanak kvalitetne pomoći i podrške. Pravobraniteljica za djecu kao neovisna specijalizirana institucija za zaštitu, praćenje i promicanje prava interesa djece sukladno zakonu ovlaštena je upozoravati, predlagati i davati preporuke. Ovim preporukama se institucijama, tijelima i osobama ukazuje na potrebu postizanja veće razine zaštite dječjih prava i interesa stoga će klub Hrvatskih laburista - Stranke rada podržati ovo izvješće. Marija Lugarić, replika. rekli ste, citiram, da je najviše kršenje dječjih prava u obrazovanju bilo u nemogućnosti premještanja iz škole u školu, organizacije prijevoza, organizacije produženog boravka, prijevoza, promjene učitelja i slično. Pozorno čitanje Izvješća pravobraniteljice za djecu govori da je tome bilo najviše prijava. Mi imamo jedan metodički da tako kažem problem što još uvijek, o tome smo i razgovarali na odborima sa pravobraniteljicom, mi ne vodimo razliku kad netko podnese prijavu radi li se o kršenju prava djeteta ili ne. Većina ovih stvari iz obrazovanja nisu kršenja prava djece. Učiteljica je mijenjala drugu na porodiljnom, vraća se ova originalna i sad se svi bune zašto se mijenja učiteljica ta. Dakle, to nije kršenje prava djece a imamo prijavu i uvodimo ovdje kao prijavu. Ista stvar je oko organizacije produženog boravka i slično. Da, naravno te prijave su ilustrativne, govore o tome što su očekivanja roditelja i djece od sustava ali tu se ne radi o kršenjima prava djece. Pa na neki način zapravo samo korekcija da ovo što ste rekli su prijave koje ponavljam mogu biti ilustrativne i donositi zaključke no međutim ne radi se u svakom od tih slučajeva o kršenju dječjih prava. I uglavnom to nisu kršenja dječjih prava nego su posljedice organizacijskih okolnosti ovakvih ili onakvih. Mi smo u razgovoru sa pravobraniteljicom i na matičnom odboru razgovarali da na neki način kroz kroz vrijeme se razvije sustav praćenja zapravo što se dogodi kad se dogodi ta prijava. Je li ona naprosto proslijeđena nadležnom tijelu na nekakvo normalno postupanje ili se ona tretira kao povreda prava djece koja onda ima svoju posljedicu. Zahvaljujem. Pa dobro možemo se složiti u tome, ali tendencija i moje rasprave je to da se znači svoj djeci omogući da imaju iste uvjete i boravka u školi i dolaska u školu jer nije svejedno kad dijete neko putuje ili dijete kad mora veći dio svoga dana potrošiti nešto na nastavu u školi, nešto na produženi boravak u toj školi. Sa svojom raspravom pa i sa vašom replikom se mogu složiti, znači cilj je poticanja da se ta prava svima isto tako omoguće i da se poštuju. Sad, da li su to kršenja prava ili ne, možda zavisi kako tko gleda sa svoje strane. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicom, kolegice i kolege. U Izvještaju pravobraniteljice za djecu za 2013. godinu utvrđuje se ne baš optimistični i doista težak položaj naše djece. Prednjače povrede koje proistječu iz obiteljskog odnosa i nepovoljnih situacija obiteljskog života, a iza njih kao i prethodnih godina slijede povrede dječjih prava vezano uz nasilje obiteljsko, vršnjačko i ono odgojno u obrazovnim ustanovama. O ovim povredama dječjih prava upozorava se već godinama i neprekidno traži veći angažman institucija o poduzimanju učinkovitijih mjera i aktivnosti. Stoga zabrinjava činjenica da nema velikih pomaka na bolje. Postavlja se pitanje koliko su upozorenja Ureda pravobraniteljice, preporuke i prijedlozi uopće doživljavaju ozbiljno i koliko je snažna volja u društvu da se postojeći problemi riješe i koliko će na rješavanje utjecati ova saborska rasprava. U zaštiti prava na život uz roditelje i roditeljsku skrb uočen je nedostatak savjetovališta koja bi pružala savjetodavne usluge i podršku roditeljima i djeci u vezi s pitanjima roditeljske skrbi i odnosa u obitelji. Ova uloga bila je namijenjena obiteljskim centrima ali konačnim prijedlogom Obiteljskog zakona o kojem smo prethodno raspravljali obiteljski centri su ukinuti. U obrazovanju djece produženi boravak u nekim osnovnim školama i nadalje je organiziran samo za učenike prvih razreda iako je potreba za boravkom sve izraženija. Prijevoz do škole loše je organiziran iako je zakonska obveza osnivača financirati i organizirati prijevoz učenika osnovnih škola. Zabrinjava najavljeno zatvaranje škola u mjestima i na otocima u kojima školu pohađa mali broj učenika kao i ukidanje tzv. malih područnih škola pa obvezno osnovno obrazovanje postaje djeci još udaljenije i nedostupnije. U srednjim školama pritužbe pravobraniteljice odnose se na nedostatak kadrova te nezakonitost, neprofesionalnost i nekompetentnost u postupanju odgojno-obrazovnih radnika i drugih djelatnika prema djeci, nedostatak psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskih profila. Rasprave oko zdravstvenog odgoja se nastavljaju uz protivljenja pojedinih udruga, nekih roditelja, crkvenih vlasti i nekih odgojno-obrazovnih radnika u pojedinim dijelovima tog programa. Ja imam jedan primjer iz Grada Rijeke iz dolazim gdje taj, ne postoji taj spor između škole i roditelja. Pa sad ću vam reći kako su oni organizirani, zdravstveni odgoj odvija se ukupno 12 nastavnih sati tijekom školske godine i provode ga školski liječnik, psiholog i pedagog na satu razredne zajednice. Rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje djece odvijalo se na način da su djeca napisala pitanja koja ih i zanimaju, a ravnateljica škole je to predavanje održavala sa ginekologicom. U zaštiti zdravlja i nadalje postoji otpor roditelja prema cijepljenu djece, uočen je nedostatak pedijatara, dječjih psihijatara, ortodonata, nedostaju logopedi, zdravstveno osoblje nije educirano za rad sa djecom s teškoćama u razvoju kao ni za rad sa djecom žrtvama nasilja. Roditelji se suočavaju sa nemogućnosti liječenja teško oboljele djece u inozemstvo, neadekvatni su uvjeti liječenja djece oboljele od teških malignih bolesti, a o svemu tome čitamo redovito u medijima. U ostvarivanju socijalnih prava najteže su pogođena djeca nezaposlenih roditelja ili roditelja sa vrlo niskim primanjima, djeca višečlanih obitelji i jednoroditeljskih obitelji i djeca s teškoćama u razvoju, djeca obitelji pogođeni ovrhama i deložacijom. Uočene su i nepravilnosti i povrede prava maloljetnika iz radnih odnosa, te nezakoniti rad maloljetnika. Kod djece žrtava nasilja i dalje je prisutna dugotrajnost sudskih postupaka, višestruko ispitivanje seksualno zlostavljanog djeteta, neadekvatni prostori kod policijskog ispitivanja koje traje nekoliko sati i senzacionalističko izvještavanje medija. I dalje se ne čini mnogo u problematici nestale djece, stradanje djece u prometu, u opasnostima na igralištima i igraonicama. Djecu se itekako koristi za reklame, za promidžbe pa i političke, stavlja ih se na letke udruga i manipulira s njima. U pravosudnoj zaštiti kada su djeca žrtve, svjedoci ili sudionici postupka djeci se i dalje ne pruža potrebna podrška niti ih se upoznaje s njihovim pravima. Pravobraniteljica navodi primjer, dijete je bilo žrtva seksualnog zlostavljanja u dobi od 3 godine, a do pravomoćnosti presude postupak je trajao 7 godini, a u djetetovoj 14 godini ponovno je pokrenut. Zabrinjava neprimjereno postupanje policijskih djelatnika, državnih odvjetnika i sudaca prilikom ispitivanja djece žrtava ili svjedoka, izloženost djeteta višestrukim ispitivanjima, dugotrajnost sudskog postupka te izostanak kvalitete podrške. I dalje je nedovoljan broj stručnjaka koji rade u zaštiti djece na svim područjima, nije im osigurano kontinuirano stručno usavršavanje, niti sustavna podrška, te donošenje odluka traje predugo, institucije nemaju brz i učinkovit odgovor. Nedovoljna su ulaganja u sadržaj i aktivnosti slobodnog vremena djece i mladih što pokazuje nerazumijevanje važnosti ovih prava u životu djeteta posebice u manjim mjestima, područjima od posebne državne skrbi i otocima. Ponavlja se pitanje kako je ovo moguće i tko je za kazao u primjeni konvencije o pravima djece, zakonskih propisa, protokola, strategija. Svakodnevno saznajemo iz medija o kršenju dječjih prava. Prvo, nepovjerenje roditelja u cjepivo i odbijanje cijepljenja djece kao i otpor zdravstvenom odgoju u školama, ukazuju na nedovoljnu educiranost roditelja, nema sustavne edukacije od stranih institucija države, pa su roditelji podobni za manipulaciju od strane raznih udruga. Zatim, medijsko praćenje razvoda i osobnih kontakata sa djecom poznatih osoba krše se prava djeteta, stigmatizira se i pretvara u žrtvu i nanosi mu dalekosežne posljedice što bi trebalo zabraniti. S obzirom na rastuće siromaštvo nedopustivo je da su djeca u školama gladna. Zatim u ovrhama jedine nekretnine, krše se temeljna prava djece propisana konvencijom. Sljedeće je, nedopustivi su uvjeti u kojima se liječe djeca oboljela od malignih bolesti, liječenje teško oboljele djece rješava se donacijama i prilozima građana umjesto sustavnim rješenjem države. Položaj djece u sudskim postupcima treba hitno zaštiti a djecu izloženu nasilju ne smije se dodatno zlostavljati dugotrajnim postupcima. I zadnje, prijevoz u školu mora biti riješen. Nevjerojatno je da djeca u današnje vrijeme pješače kilometrima u školu ili do prvog stajališta autobusa u čemu pravobraniteljica navodi konkretne primjere. U zaštiti prava djece nedostaje redovito obavještavanje roditelja, edukacija roditelja, savjetovalište za roditelje na državnoj i regionalnoj razini nakon ukidanja obiteljskih centara, zatim stalne edukacije stručnjaka koji rade s djecom, broj institucija koje pružaju stručnu pomoć djeci i stalna prisutnost pravobraniteljice u medijima. Radi poboljšanja dječjih prava i osiguravanja dobrobiti djece predlažemo, pravobraniteljica teško može štititi prava djece na razini preporuka, prijedloga, javnih skupova, bez drugih mehanizama stoga je hitno potrebno izmijeniti Zakon o pravobraniteljici za djecu i dati Uredu pravobraniteljice adekvatne mehanizme zaštite djece. Zatim, Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine kao Nacionalni strateški plan za djecu je prestao važiti i treba žurno donijeti novi Nacionalni strateški dokumenat za djecu s jasno utvrđenim ciljevima,

Vijeće za djecu Vlade RH treba podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o primjeni Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih akata koji se odnose na zaštitu i promicanje prava djeteta kao i da izvijesti iz kojih razloga sukladno izvješću pravobraniteljice za djecu se uzastopno i dalje kao i prethodnih godina povećavaju povrede dječjih prava u RH. obavezno je sudjelovanje pravobraniteljice za djecu u radnim skupinama za izradu zakona radi zaštite prava, interesa i dobrobiti obitelji i djeteta. Sada nije sudjelovalo u skupini za izradu Obiteljskog zakona što je nedopustivo. Zahvaljujem. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolegice Ljiljana, slažem se s vama da je roditeljima potrebna edukacija što se tiče samog odgoja prema svojoj djeci, međutim ne mogu se složiti s vama kad ste rekli da su obiteljski centri ukinuti. Obiteljski centri po Zakonu o socijalnoj skrbi nisu ukinuti nego su samo transformirani, oni su postali ustrojbene jedinice Centra za socijalnu skrb i na taj način će se zapravo u tim centrima, odnosno u toj ustrojbenoj jedinici provoditi preventivni programi, provodit će se edukacija pa isto tako i to savjetovalište, nazovimo ga savjetovalište za roditelje. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Dubravko Bilić. Uvažena potpredsjednice Sabora, pravobraniteljice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo, na početku samo da kažem da kao klub SDP-a podržavamo naravno ovo izvješće i da podržavamo i svesrdno i rad pravobraniteljice jer sve ono što ured pravobraniteljice u ovih 10 godina je učinio je zaista jako puno i pred njim je još uvijek veliki i važan posao i svi skupa moramo dati punu podršku da se ti projekti, programi zaštite djece i realiziraju. Danas sam imao čast sudjelovati na Dječjem forumu održanom ovdje u sabornici i moram reći da sam već na samom početku nakon prve rasprave dječjih zastupnika, da tako kažem, odlučio potpuno promijeniti i zanemariti ovo svoje izlaganje i prilagoditi ga zapravo temi o kojoj govorimo iz jedne dječje perspektive, da tako kažem. S obzirom da su nam djeca danas pokazala što znači iskreno, predano zalaganje za dječja prava, od upozoravanja na to da u svome gradu nemaju, ne samo kanalizaciju, nego ni vodovod, da da žele upozoriti i na mnoga druga pitanja pa evo i na pitanja težine školskih torbi i na pitanje školskih udžbenika. Ono što je važno za početak istaknuti je, evo 10 godina je zapravo prošlo od osnivanja i početka rada pravobraniteljstva za djecu i to je zaista, 10,5 godina i to je zaista vrijeme u kojem je puno učinjeno. Možda je zaista jedno od najvećih postignuća i osnivanje tih područnih ureda u Splitu, Osijeku i Rijeci i možda bi evo u budućnosti trebalo raditi na promoviranju tih ljudi koji rade u tim uredima, u nekakve male regionalne, ne povjerenike, ali regionalne zastupnike povjerenice koji bi se onda i medijski mogli promovirati, biti prepoznati kao čuvari dječjih prava u svojim regijama i zaista bi, ono što je pravobraniteljica rekla nama zastupnicima bilo jako interesantno vidjeti koje su to skupine problema koje su zanimljive djeci u pojedinim regijama jer ja sam siguran da djecu iz, uvjetno rečeno, siromašnijih krajeva ne muči zlostavljanje na internetu ili na mobitelu jer oni tih mobitela, pametnih telefona niti nemaju, nego ih muče neki drugi problemi o kojima isto tako treba govoriti. Često se zapravo, kada govorimo o poslu pravobraniteljice i krivo shvaća njen posao pa ljudi onda obično misle da pravobraniteljica ima moć da mijenja rješenja Centra za socijalnu skrb, da recimo skine sa google-a ili sa nekog drugog servisa zloćudne ili zločeste informacije ili da na neki drugi način brzo može riješiti problem jer kad govorimo o dječjim pravima mi zaista moramo govoriti o brzom rješavanju. Danas su nam djeca iz Varaždina iznijela primjer svoje inicijative o smanjenju težine školskih torbi i oni su nam evo fino obrazložili što znači vrijeme za djecu. Djeca koja su započela u Dječjem forumu tu inicijativu smanjenja težine školskih torbi danas su već studenti na fakultetima i kad govorimo o štićenju dječjih prava često ne smijemo biti zarobljenici Zakona o upravnom postupku i rokovima jer ako se desi nasilje u obitelji petkom navečer, ono bi se trebalo i riješiti u petak navečer ili u subotu, a ne čekati 30 pa 60 pa ne znam ni ja koliko dana jer posljedice zaista ostaju trajne. Ono što zapravo pravobraniteljica i Ured pravobraniteljice je u ovih 10 godina radio, a to je promicao prava djeteta i upozoravao na sva kršenja i naravno u suradnji sa tijelima javne vlasti sudjelovao u kreiranju ispravnih, boljih, prihvatljivijih rješenja za našu djecu. Ja ću se samo ukratko kao što su i djeca danas zapravo nas zastupnike upozorila, osvrnuti na neka pitanja koja su kolege prije mene već dotaknule ali mislim da je pravobraniteljica lijepo lijepo istaknula sva važna pitanja koja se dotiču prava djece. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije govoriti o recesiji i siromaštvu koje pogađa mnoge roditelje, koje automatski pogađa i mnogu djecu i meni se čini u ovom trenutku kao najveća ugroza dječjih prava koja se može kretati od onoga prava na obrazovanje pa do prava na liječenje i o tome zaista treba govoriti. I tu se možemo uključiti svi od vrha središnje vlasti pa do jedinice lokalne samouprave koje mogu reagirati brzo, puno brže i na adekvatan način pomoći u rješavanju određenih problema koji su povezani sa siromaštvom. Djeca su nas danas upozorila da već veliki broj djece kuca kuca na prag siromaštva odnosno nalaze se tu negdje i evo kolegica Banić je rekla koliko zapravo djece živi u siromaštvu što su zastrašujuće brojke. Zastrašujuće brojke kada mi danas u ovom suvremenom svijetu pametnih telefona i ulaganja u skupe tehnologije još uvijek zaostajemo za onim temeljnim ali i temeljenim obavezama koje smo kao društvo moramo izvršavati jer to je socijalno izjednačavanje svih naših stanovnika pogotovo pogotovo djece. Mi ne smijemo zaboraviti da danas u ovom bogatom i prebogatom svijetu mi još uvijek nismo iskorijenili siromaštvo ni u Africi pa ni u Europi. Evo govori se o djeci koja u Europi gladuju što je zaista sramota za našu civilizaciju, a ne samo sramota za naša naša društva. Spomenuli smo i pitanje školskih knjiga, pitanje dostupnosti nastavnih sredstava općenito u školi i sve su to problemi koji u mnogome utječu na kvalitetu obrazovanja i dostupnost informacija djeci koja će ih kasnije pretvoriti u kreativne mlade i zrele ljude koji će mijenjati zaista svijet na bolje. Još jedno pitanje zapravo evo počela je utakmica na svjetskom prvenstvu i sve češće se postavlja pitanje djece sportaša, odnosno zaštite mladih sportašica i sportaša koje vrebaju kojekakvi menadžeri gladni lake zarade, sklapaju protuzakonite ugovore sa maloljetnom djecom i onda ih kasnije izrabljuju cijeli život. Imali smo takvih primjera i u Hrvatskoj, a naravno da ih u Europi puno i to su stvari o kojima treba pričati i koje treba rješavati. Ono što je jako bitno za male sredine iz koje ja dolazim, a to je pitanje pedijatrijske zaštite. Pedijatara je jako malo, nemaju ih svi gradova, a i oni koji ih imaju moraju zbog prevelikog broja djece sa 8, 9, 10 ili 12 godina ispisivati djecu iz svojih ambulanti i prenositi ih u ambulante obiteljske medicine što je zaista veliki problem i bez obzira s koje strane sabornice sjedili moramo ga priznati i moramo ga jednoga jednoga dana i riješiti. I ono što je najaktualnije i najčešće se govori, a to je pitanje medija i pitanje prije svega kada govorimo o medijima to je Internet, prestali smo na taj način govoriti o televiziji nego je djeci sve dostupniji Internet, društvene mreže, profili na društvenim mrežama i mnoštvo, mnoštvo opasnosti koje vrebaju u tome svijetu. Puno se o tome govori pa neću se sada ponavljati i baviti se ovim problemom, međutim to nije problem lokalne prirode. Google nije hrvatska tvrtka, Facebook nije hrvatska tvrtka i pravobraniteljica ali i druge službe nailaze na velike zapreke kada moraju rješavati ovakve probleme koje su povezane sa međunarodnim zakonima sa sporošću i sa teškoćama u komunikaciji s tim centrima centrima u Irskoj, Americi ili drugdje, a problemi ne samo da se ne mogu brzo riješiti nego se dupliciraju, tripliciraju astronomskom brzinom i štete koje nastaju su zaista velike. I ono o čemu smo danas isto tako govorili, a to je pitanje vršnjačkog nasilja koje moramo priznati i koje u školama, prije svega u školama ali i izvan škole naravno da postoje i na tome trebamo raditi i kroz obrazovni sustav i učitelji, profesori sigurno puno govore o tome. Međutim, svi skupa moramo jednom priznati da nije odgovornost na odgoju djece samo na školi što mi svi vrlo rado volimo reći nego je tu prije prije svega i na prvom mjestu obitelj i u obitelji se moraju postaviti određeni standardi koji se, civilizacijskih standardi kojih se treba držati. I na kraju bih pohvalio, evo zaista rad Ureda pravobraniteljice. I ovo mi se posebno sviđa ova mlada mreža savjetnika koja na pravi način potiče i uključuje djecu koja na svojoj koži da tako kažem sa svojim vršnjacima osjećaju probleme i onda ih kroz ovu mrežu mladih savjetnika koja evo ulazi u reizbor, dakle trogodišnji mandat je prošao, ulazi sada nova generacija koja će stvoriti jednu mrežu osviještenih aktivnih mladih ljudi na što evo ured treba biti posebno ponosan i dalje poticati rad ovoga i razvijanje ovoga projekta. I ono što moramo zapravo istaknuti je potkapacitiranost ureda iako po sistematizaciji bi trebao imati puno više djelatnika nego ih ima sada. Oni u ovom trenutku rade vrhunski posao i ova statistika koju smo iznijeli naravno da je s jedne strane, pokazuje koliko se radi ali s druge strane zapravo i nije potpuna. Jer kao i sve druge agencije, kao i Agencija za zaštitu osobnih podataka u kojoj sam bio puno toga se ne evidentira, puno toga se odradi, vrijedni ljudi se javljaju na telefon. Ponekad izgube, mislim izgube pod navodnicima, utroše pola svoga radnog vremena na razgovore, na razgovaranje i sa roditeljima i sa djecom i institucijama. Ali se nigdje ne stavi ona kvačica da je to odrađeno i to je posao koji tim ljudima treba priznati, treba ih pohvaliti zbog toga jer zapravo ulažu u ovim teškim vremenima ali i ovim vremenima kada su podkapacitirani zaista nije metafora kako da kažem, ali nadljudske, ponekad nadljudske napore da zadovolje zahtjevima svojih evo korisnika odnosno onih koji ih nazivaju. Evo ja se nadam da ćemo svi skupa prepoznati važnost ureda i na taj način da im se i poveća, odnosno omogući bolji proračun, bolje funkcioniranje sve naravno na dobrobit i zaštitu djece. I još jednom evo čestitam pravobraniteljici i njenom uredu, svim djelatnicima. imaju punu podršku ja sam siguran svih nas ovdje u Saboru u daljnjem radu. I ono što oni rade zapravo nije vezano ni za jedno ime i prezime, ni za lijevo ni za desno nego su to civilizacijske vrednote kojih svi moramo biti svjesni i u tome ih moramo maksimalno poticati da svoj posao rade najbolje što mogu u ovim uvjetima. A ja sam siguran da bi oni bili sigurno najsretniji kada bi toga posla bilo čim manje. Hvala. Marijan Škvarić, replika. osnovna prava i zaštita djece se najviše manifestiraju i može ih se definirati i na lokalnoj razini. Pa naravno i vi, kao gradonačelnik i zajedno kao kolege znamo da u biti od njihovog rođenja kada moramo njima omogućiti i prije svega njihove obitelji da su u prostoru gdje imaju vodu, gdje imaju kanalizaciju, cestu, rasvjetu. Pa do toga da zaista i u tom prostoru im se mora omogućiti i zdravstvena skrb, mora im se omogućiti bavljenje sportom, bavljenje kulturnim djelatnostima. Naravno ono što smo i rekli i posebno ste dali naglasak omogućiti i obrazovanje. Pa kada govorimo o obrazovanju onda ste tu rekli da i to obrazovanje i ta pomoć i zaštita djece ovisi o tome da li je nekakva lokalna uprava bogata ili siromašna. Ali ja bih ipak rekao da baš nije u tome tako. Imamo mnogih primjera da bogati gradovi imaju puno lošije uvjete nego u manjim gradovima ili općinama i to je prije svega stvar percepcije, stvar pristupa, stvar želje što nam je to argumentacija od čega trebamo staviti naglasak. Tamo gdje se govori naglasku da nam je najbolji preko mladih ljudi ako se njima pomogne u razvoju i to prije svega i obrazovanih ljudi da onda za njih se moraju naći sredstva. I zaista ste u prijašnjoj raspravi isto rekli, ukazali da imamo u gradu koji ima 7 milijardi i više sredstava pa u školam nemamo i televizor, to je njih velika civilizacijska tekovima. u nekim manjim gradovima ima svaka učionica televizor, svaki nastavnik ima mogućnost pristupa na Internet i ima laptop, imaju tablete, imaju sve ono što treba. I tu je onda zaista moguće sve one stvari koje trebaju se uključiti u ono što je najbitnije a to je zaštita i prava djece

kolega Škvarić vi najbolje možete zapravo govoriti i o ovim pitanjima jer i vi ste jedan od gradonačelnika koji je evo i u svom mandatu i u ranijim periodima puno uložio u obrazovanje. temelj svake zajednice pogotovo malih sredina koja moraju pronaći snage unatoč svemu da uz, da im obrazovanje bude temelj razvoja. Jer bez obrazovanja nema, jednostavno nema koraka naprijed. I ponekad mi se čini zapravo da male sredine koliko god ih mi ovako u velegradskim naočalama znali percipirati kao zaostale ili kao nekakve periferne, rubne, ruralne zapravo puno ulažu u ostvarivanje ovoga prava djece na obrazovanje. Što je evo dokaz i gore naša Varaždinska županija kojoj već godinama gotovo sve škole 95% škola radi u jednosmjenskoj nastavi, informatika kao evo jedan medijski, oblik medijskoga odgoja je u nastavi od prvoga razreda. I na mnoge druge načine se nastoji i omogućiti djeci da se realiziraju kao mladi, kreativni, talentirani ljudi. Dakle nije sve samo u novcu, nego je ponajprije u pristupu, u onim točkicama koje su poredane po redoslijedu koja je prva, a koja je zadnja. Ponekad je prva

na siromaštvo pa i utjecaj koji to ima kasnije na djecu, međutim naravno kao što inače radite u svojim raspravama znam da spominjete medije i to nasilje i sve ostalo čime su djeca izložena putem medija i ja se slažem s vama da i to sve što se događa putem društvenih mreža da treba dosta dugo vremena da bi se takav problem riješio. Međutim, ono što se svakako može napraviti i što se treba to je edukacija i obrazovanje nastavnika i učitelja u školama. Jer šta se događa? Nama se događa da jedna razrednica od 1. do 4. razreda otvori grupu na npr. Facebooku 2.b i da na taj način komunicira sa sa djecom. Znači ona sama potiče to da djeca koja imaju puno manje od 13 godina otvaraju svoje profile i na taj način komuniciraju. To znam iz pouzdanih izvora jer mi je to baš prije par dana rekla jedna majka i ona je na samo pozvala razrednicu i rekla je pa to nije moguće, pa vi djecu potičete da rade ono što ne bi smjela raditi. Dakle mi kad govorimo o medijskom odgoju, a vi ste ga i sad isto tako spomenuli, mi nemamo educiran kadar koji bi uopće provodio taj medijski odgoj. To je jako veliki problem.

postavlja pred učitelje, imamo dakle dvije kategorije, imamo učitelje koji se nisu uhvatili u koštac s vremenom da tako kažem pa ih onda djeca instruiraju, pomažu, djeca koja naravno, djeca pojedinih roditelja koja već sa 6-7 godina znaju apsolutno sve o Facebooku, kako se registrirati, koliko godina trebaš napisati da imaš pa do onih učiteljica mlađih ili učitelja, da ne budem diskriminatoran, koje iz nekakve vlastite zaslijepljenosti da tako kažem suvremenim medijima uvlače puno, puno prerano i djecu u taj svijet, ne razmišljajući o posljedicama. Istina je, postoje učitelji koji formiraju grupe razredne i onda komuniciraju tako s djecom jer im je lakše poslati poruku ovo ti je zadaću, pa ovako što je zapravo zastrašujuće i slažem se sa vama da edukacija i u tom polju mora biti puno jača, puno snažnija i mora se doprijeti ne samo do djece naravno nego i do učitelja koji na neki način način moraju voditi djecu i u ovome segmentu, bez obzira koliko im je to ponekad teško, koliko im je to ponekad strano. Međutim ona opća ljudska načela su zapravo općeljudska načela i ona moraju uvijek vrijediti, kako u međusobnoj komunikaciji i u ophođenju uživo, u živom svijetu, pravom, tako isto i u virtualnom, online svijetu. Međutim često evo nažalost toga nismo svjesni. Možda smo ponajviše mi sami krivci jer ne tražimo i ne želimo se obrazovati dodatno. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovana pravobraniteljice za djecu sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege. Pa ovo izvješće pravobraniteljice za djecu prilično dosta toga nam govori o stanju kad je u pitanju zaštita prava djece, o radu pravobraniteljice same, ali najviše govori, više i o radu pravobraniteljice govori o stanju u društvu. Govori o političkim elitama, govori i o nama samima. Pa evo i pravobraniteljica se nije ustručavala ne čak diskretno nego indiskretno, ali vrlo pristojno iskritizirati i nas i neka ste i s pravom ste to napravili i trebate. U pravilu se ovdje držimo manje-više tema tko je za što kompetentan, iako ima onih koji su kompetentni za sve pod navodnicima, ali ima tema koje ne bismo smjeli zaobići nikako. I zato mislim, iako se držim u pravilu ekonomskih tema, kad su djeca u pitanju ne smijemo zaobići ovu temu, bez obzira u koje vrijeme i pod kojim uvjetima se govorilo o njoj. A zašto ne smijemo? Zato što mnogi još nisu nikada uspjeli definirati jasno definiciju bogatstva, ali ako postoji bogatstvo društva i ljudsko bogatstvo onda su to djeca. Najveće bogatstvo koje može postojati. I ako je to najveće bogatstvo ugroženo na bilo koji način i nije zaštićeno, onda trebamo poduzeti sve da se takve stvari otklanjaju. A svjedoci smo iz ovoga izvješća i svih dosadašnjih izvješća, čini mi se da napredujemo u izvješćima ali ne napredujemo u otklanjanju i institucionalnom rješenju problema kako zaštititi djecu, tu ne napredujemo, a djeca su ugrožena sa više strana, čak su i institucionalno ugrožena. Ali evo prilika da i o tome malo progovorimo. Prošla je nedavno državna matura. Zamislite koliki je to stres i onda mjesec dana čekati rezultate državne mature i da nikoga to ili barem institucionalno nikoga to ne briga. Ali to je problem koji moramo riješiti, ne možemo sa takvim teretom djeca dočekati ljetne praznike i pripremati se na upise za fakultet. Svi znamo koliko su im programi preteški. Zamislite čeka ih 6 ispita na fakultetu u godinu dana, a 14 ili 16 predmeta u srednjoj školi. Nelogično! Toliko knjiga literature ne mogu nositi torbake, a ne čitaju lektiru uopće. To su problemi. Djeca nisu zaštićena ako se na pravi način ne obrazuju i ne školuju, a ima poteškoća i siguran sam da više se čitalo Antuna Branka Šimića ili Krleže prije 30 godina, nego danas. Danas zapravo lektira postoji neka virtualna, internetska lektira ali se ne čita i nema komunikacije neposredne. ne može ni jedan Internet, ni jedna društvena mreža zamijeniti komunikaciju osoblju, Na žalost evo i profesionalni djelatnici ponekad više vole društvenu komunikaciju putem društvenih mreža nego osobnu komunikaciju. Djeca su ugrožena na igralištima, neispravne su opreme. Ugrožena su u samim školama, padaju stropovi. Još nisam vidio da je netko odgovarao za tako nešto bez obzira u kojem se razdoblju događalo. Očigledno je da ima predivnih u sustavu obrazovanja ljudi i da počiva na većini i vrhunskih profesionalaca i krasnih ljudi koji kad djeca odu iz domova oni ih odgajaju. Ali ima i onih koji ne smiju raditi s djecom. Hajmo ih detektirati, hajmo učiniti nešto zakonski i tako ih eliminirati da nemaju doticaja takvih sa djecom. Ugrožavaju ih stariji, na žalost. Zamislite oni koji napastvuju djecu. Pa ne mogu zamisliti da netko može silovati dijete, ali to rade. A što čekamo sa kaznama od 40 godina za takve ili doživotne robije ili maksimalne kazne. Što čekamo? Čekamo da dignemo svi glas, ali i očekujem i od pravobraniteljice za djecu da one punktove glavne digne malo još više glas, iako tek ste došli pa imate vremena i u buduće. Ali mi prelazimo preko toga. Pa zašto registar pedofila se ne uvede u Hrvatskoj, ako postoji registar poreznih dužnika, registar branitelja, a ovo se ne smije objaviti. Ne smijemo znati tko nam prijeti našoj djeci. Stravično da netko siluje djevojčicu ili dječaka i mi ne smijemo znati tko je taj, čak ga pod inicijalima objavljuju ili nikako se ne može, a opasan je. To je elementarna nepogoda, to je atomska bomba takvi ljudi, uništavaju budućnost našu. Pa na žalost djeca se ugrožavaju međusobno i tuku se međusobno i maltretiraju se naročito preko ovih društvenih mreža. Svjedoci smo prošle godine bili da jedna djevojka nije mogla upisati se na fakultet zato što joj je bivši dečko uzeo pin izbrisao sa fakulteta. I onda kod takvog slučaja nije se čak uspjelo ni institucije nisu reagirale da isprave takvu jednu nepravdu. Ne nepravdu, nego jedan užasan čin. Što je najgore i roditelji ugrožavaju djecu svoju. Nekada svojom preambicioznošću, a nekada svojom nemarnošću zapuste djecu i to je više nego očito. Istina da i ovo siromaštvo što ste naznačili uveliko pridonijelo takvom odnosu, jer kud veće frustracije ako roditelj ne može svojoj djeci omogućiti one elementarne uvjete za život, a ima i takvih slučajeva. Ali onda ćemo se vratiti opet na institucionalne uvjete. Zar je moguće da danas dok se na razno razne nevladine udruge troše milijarde kuna imamo još uvijek djecu koja nemaju električnu struju, nemaju rasvjete. Moraju pod svijećom učiti, a ima ih. Nemaju kanalizaciju, nemaju vodu, a ima ih. Nedopustivo, nedopustivo za 21. stoljeće, nedopustivo za Hrvatsku. I ugrožavaju i sami sebe noćnim zabranjenim izlascima, ugrožavaju alkohol, ugrožavaju pušenje. Zaprepastio sam se neki dan pred jednom srednjom školom gdje dvije minute do 8 sati još na brzinu stoji 50-tak učenica i učenika i zadnje dimove povlači i baca na ulaz ispred vrata srednje škole i ulazi u zadnji tren u školu i da nitko ne reagira. Ima ih i opijajućih. Imao sam nedavno, imao sam nedavno, srećom ima škola fenomenalnih. Jedan cijeli razredi nisu nedavno sudjelovali prilikom proslave mature jer su se bojali onih drugih koji su išli na Bundek pijanstva i razbijanja, pa su išli u drugim aranžmanima jer lijepo je da se djeca provesele. Ali je opasno ako ugrožavaju živote sebi i drugima zbog toga. Sjetimo se samo i koliko je teško nastradalih. Ali ono što je u posljednje vrijeme postalo najveća opasnost, a ne znam zar može toliko biti nečim inspiriran da se zavjet šutnje unese među nas, a to je koliko je opasno zračenje mobitela za sve nas i za djecu posebno. Tu je plašt laži. Bolest, nova moderna bolest mladosti je karcinom testisa. O tomu se šuti. Ugroženi su životi zbog mobitela po džepovima. Nitko ne reagira. Zar toliko mogu platiti sve, zar toliko mogu sve udruge, sve medije, sve platiti da svi šute o tome. Ali molim vas nemojte vi više šutjeti o tome. Imat ćete barem potporu od ovih nas koji smo ovdje ostali u zadnje vrijeme. Evo hvala lijepa. Hvala lijepa potpredsjednice. Dakle, uvaženi kolega rekli ste u jednom dijelu svoga izlaganja da gotovo da više ne postoji lektira u školama odnosno da se pretvorila u neku vrstu virtualne nastave ili virtualnog općenja sa književnim sadržajem. Ali ja vas moram demantirati tu i reći da je lektira još uvijek nezamjenjivi dio nastave književnosti, odnosno hrvatskog jezika i u osnovnim i u srednjim školama. I da se djeca moraju čim ranije saživjeti sa kulturom čitanja, odnosno sa osnovnom ljudskom potrebom za doživljavanjem novoga. Na svim učiteljima, pa tako i na meni, preuzimam dio te odgovornosti, je da tu ljubav i naviku stvorimo i da je održimo. To nije ni kratkotrajan ni lak posao. No, rezultati znaju biti zadivljujući. Znači, stvoriti mlado, vrijedno biće koje će konzultirati lijepu književnost i tako stvarati parametre za budući život, ne prisiljavati nego motivirati, ne izlagati nego voditi i ne kritizirati nego prilagođavati i navikavati. I tu je ono bitno, ne zaboravimo, djeca rade ono što vide. Ako dijete dođe u školu i 7 godina nije vidjelo roditelja ili ijednog ukućana da je imalo knjigu u ruci, ako dijete cijelu osnovnu školu ne vidi svog roditelja da je čitalo vjerujte mi škola ne može sama snositi odgovornost pa tako ni visoko motivirani učitelji koji su obrazovani i svjesni ovog zadataka. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Goran Marić, odgovor na repliku. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa kolegice. Pa slažem se, ja sam nešto slično i rekao kao i vi samo malo na drukčiji način. Lektira je čak poprimila i viši oblik, ali pitanje je načina provođenja i kontrole. I ja razumijem kad netko iz osobnog kuta koji predano radi da možda sa šireg aspekta ne može ni sagledati, ali u pravilu djeca ne pročitaju lektire koje su im zadane. Čitaju skraćene oblike sa interneta, posuđuju si međusobno i to tako svi kažu. Naravno da su roditelji najvažniji u odgoju djece i naravno da sve što djeca rade, rade samo ono što vide doma. Ali ne govorim iz svog iskustva niti iz nekog pojedinačnog nego generalno govoreći, prateći što djeca rade. Ja imam jedan nedostatak možda, ja dođem pred školu i promatram. Odem u školu pa promatram pa pitam djecu, razgovaram, mene to interesira. Moje dijete ne zna da ja sjedim u autu i gledam kako oni ulaze, jel ulaze ležerno zadnju minutu u školu, je li galame, je li kasne, dođu pred školu ili ulaze ili ne ulaze. Kad bih bio ravnatelj pred većinom škola drukčije bi bilo nego što je. Pušteno je djeci previše. Ali naravno da većina radi ono što vidi doma. Ako ne čita nitko doma neće ni on. Ali zar se ne osjeća na djeci po načinu komunikacije, po pismenosti? Pogledajte samo kakav im je rukopis. Više nitko rukopisa nema jer se sve radi internetom. Ne znaju razgovarati, oni ne znaju napisati sastavak, loše rade to. Čast iznimkama, ali generalno govoreći ipak se promijenilo dosta toga i skraćuje se i traže neki moderniji lakši način za savladavanje svega toga. Još kad nemaju ocjena polugodištu pa tko neće to iskoristiti. izvolite kolegice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospođo pravobraniteljice sa suradnicom. Pa koliko nas je ovdje možda smo mogli kod vas u uredu fino uz kavicu raspraviti o ovom izvješću, reći ću isto tako jutros kad smo imali skup naše djece koji je bio odličan gdje smo ih trebali čuti i vidjeti nažalost bilo je malo saborskih zastupnika, ali sa ove druge strane nije bio nitko. Toliko o interesu prema pravima djece. Pratim godinama ovo izvješće i činjenica je da kad pogledamo izvješće da je zapravo to je ono što se događa na terenu. Isto tako je činjenica da se vrlo često ponavljaju iste stvari, ali je činjenica da ipak postoji poboljšanje, barem poboljšanje u zakonodavnom dijelu koji nadam se da će tijekom provedbe dovesti do poboljšanja. Međutim, prema djeci i prema mladima slažem se sa svima da treba stalno djelovati edukativno i odgojno i tu ne smijemo zakazati. Isto tako se slažem da nema baš sustavne edukacije za život koji ne uključuje samo znanje već i socijalizacijske vještine i nema skoro pa nikakvog sustavnog djelovanja prema roditeljima u smislu pomoći u odgoju i sankcioniranju roditeljske disfunkcionalnosti. Pravobraniteljica u ovom izvješću i ove godine skreće pažnju na emocionalnu i psihičku manipulaciju djecom, a naročito za vrijeme razvoda braka. Pa evo prije par dana u jednom dnevnom listu rastavljeni roditelji jedno drugom su otimali dijete, sud ga je morao zaštititi i staviti u dom. Prvi put u Hrvatskoj oduzeto je dijete zbog roditelja koji se nisu mogli dogovoriti s kim će dijete živjeti. Kad sam rekla da je činjenica da očekujemo poboljšanje onda tu moram spomenuti i novi Obiteljski zakon koji tijekom posredovanja roditelja će morati donijeti plan roditeljske skrbi u kojem će do detalja dogovoriti sve o tome kako će se brinuti o svojoj djeci. zato sam rekla da ipak očekujem poboljšanje zbog zakonskih okvira koje smo donijeli. odnosno ovog dijela često je to na štetu djeteta, govorim zapravo o brakorazvodnim parnicama. Vrlo često su zapravo djeca oružje u rukama roditelja. Nedavno sam pročitala jednog praktičara koji se bavi dječjom psihijatrijom pa sam vidjela podatke da je vrlo često su često djeca takva su često djeca takva i da sigurno dosadašnji mehanizmi nisu uspjeli popraviti situaciju. Ta djeca izrazito osjećaju emocionalne naboje roditelja, oni ih prihvaćaju na sebe i to naravno to dovodi do traumatizacije koja svakodnevno se taloži još više i na kraju završe nažalost u dječjih psihijatara. Vezano za roditelje kao najčešće kršenje roditeljskih prava ali samu djecu sugerirano je kako je potrebno raditi na edukaciji kako bi se izbjegle situacije i česti slučajevi da se bore za prava istovremeno izbjegavajući obveze koje neminovno se vežu uz prava. diskusija, zapravo vidjelo se da roditelji imaju prava i da traže ta prava za svoju djecu, međutim vrlo često nisu svjesni svojih obveza i upravo zbog toga moram to naglasiti. Mislim da je, govorili smo o ugrozi djece u obrazovnom sustavu, o ugrozi djece u lokalnoj zajednici u razno raznim institucijama, ali moramo se okrenuti i vidjeti koja je najvažnija osnovna karika u lancu odgoja rasta, razvoja, odgoja i obrazovanja i na kraju krajeva upravo roditelj. I po modelima roditelja naravno da se radi i odgoj djeteta. Kad govorimo o, zapravo i ovdje u izvješću i ove godine imamo, a imali smo i prijašnjih godina izlasci djece bez nadzora roditelja. Zato naravno nisu krivi kafići, nisu krivi noćni klubovi jer se oni prilagođavaju tržištu odnosno ljudi izlaze to veće, tu su naravno krivci roditelji. Međutim, roditeljima treba pomoći, to su disfunkcionalne obitelji, roditeljima treba pomoći jer imate roditelje koji stanu pred zid jer ne znaju što napraviti u tim trenucima, znači oni trebaju edukaciju, a imate i roditelje koji jednostavno neće. I takvim roditeljima treba im osim kazne isto tako educirati na koji način mogu sudjelovati u odgoju tog djeteta kako treba. Prema tome, kad govorimo o roditeljima onda moramo reći da loše funkcioniraju u tri aspekta. Kad gledamo u odnosu prema školi, prema prijavama, imamo pritiske i nepovjerenje u školski sustav. Primjetan je porast prijava nasilja u obitelji a to isto tako pokazuje na nesnalaženje roditelja u odgoju djece. ponavljam, ponavljam da se nameće potreba za preventivni program za roditelje koji bi trebali podignuti razinu znanju o roditeljstvu te kompetencije samih roditelja. Još nešto o brizi za mentalno zdravlje. Mislim da o tome trebamo progovoriti. Zbog svih ovih disfunkcionalnosti koje se događaju naravno da posljedica može biti oštećenje mentalnog zdravlja. Briga za mentalno zdravlje mora biti jače izrađena i meni je, mene veseli što smo nedavno Hrvatski zavod za javno zdravstvo, otvoren je odjel za zdravlje, sad će brzo biti otvoren upravo odjel, odnosno centar za mentalno zdravlje. A osim toga treba se pozdraviti i nedavno otvoren psihijatrijski odjel za djecu i adolescente sa ukupno 10 kreveta sada za početak. Prema tome, ovo je jako bitno i ovo je za pozdraviti jer je jako važno izdvojiti dječju, djecu od psihijatrije za odrasle jer je naravno drugačiji tretman bolesti, drugačija je terapija, osim toga dječja psihijatrija uzima cijeli tim djelatnika koji rade na tom problemu. Isto tako moram ovdje, kad govorimo o roditeljima, o edukaciji roditelja moramo spomenuti i loša konstelacija kada dominira jedna roditelj u odgoju u obitelji koji ne daje prostor za rast drugom djetetu, na taj način dijete teško može doživjeti oba roditelja kao zasebne ličnosti sa svojim kompleksnim osjećajima i njihov međusobni odnos i nažalost takvi modeli se prenose dalje u život. Ovo govorim kao primjer ponovne potrebe učenja roditeljstva, odnosno ne samo savjetovanja kad je već patologija nekakva na putu ili je već je tu prisutna, nego jednostavno da možemo prevenirati, znači savjetovalište, odnosno edukacija za roditelje da možemo prevenirati loše posljedice za njihovu djecu. Prema tome, nakraju mogu reći da naravno prihvaćam i ovo izvješće, metodologija je ista, međutim pravobraniteljica je na početku rekla da će vjerojatno promijeniti metodologiju u smislu nekakvog sažetka ovih svih podataka. Podržavam mrežu mladih suradnika koji su jako bitni jer od njih možemo, što smo i danas vidjeli, možemo ako ih čujemo i vidimo možemo od njih dobit sve potrebe, jer oni nam mogu davati impute potreba njihovih da im možemo pomoći. I još na kraju, kad smo govorili o zdravstvenoj zaštiti djece tada je spomenuta danas i ortodoncija, i cijepljenje i dostupnost zdravstvene zaštite, evo kažem i u tom smislu ima pomaka zato što se pri zavodu za javno zdravstvo napravio se centar za zdravlje, sada će se napraviti i centar za mentalno zdravlje uz one izmjene koje sam na početku spomenula Obiteljskog zakona. Mislim da smo na dobrom putu zapravo da radimo na boljim pravima djece u Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani Goran Marić. Hvala lijepa. Kolegice Bonačić, pa bio bih danas s vama, s djecom da niste dva ministra smjenjivali pa smo morali raspravljat o dvojici novih ministara. Ali mi je žao što nismo bili. S pravom ste govorili o ulozi roditelja, jer roditelji daleko najviše čine i mogu učiniti na djecu, onda nakon toga dolazi škola i zakonski okvir koji tome pripomaže. Ako može netko onda pripomoći u zaštiti djece, onda su to ponovo roditelji, škola i drugačiji, bolji zakonski okvir. Ali evo, kad smo već kod zakonskog okvira, alimentaciju još uvijek ne plaćaju za svoju djecu, što se tu čini, zašto recimo se ne postavi pitanje hoćemo li donijeti da je kazneno djelo ne platiti alimentaciju? Ja sam prvi za to. Zatvorska kazna ako netko ne plati alimentaciju, ali roditelji čine i zlo svojoj djeci, čak imamo čak imamo roditelja koji se pitaju javno trebam li uopće, kakva je situacija u društvu, učiti svoju djecu ispravno? A onda idemo u jednu ekstremnu situaciju gdje bivša profesorica srednje škole u mirovini daje veliki intervju i kaže, ispričavam se svima što sam djecu pogrešno učila dobru, odnosno što je pogrešno učila jer ih je učila dobru. Sabljažnjavajuća izjava, sabljažnjavajući intervju. Pa tko smo i što smo ako izgubimo vjeru i istinu i dobro? Ako izgubimo vjeru u ispravno? I to ako izgubimo vjeru u ispravnost svoje djece, ako njima ih ne namećemo. Ma nema tih uvjeta u kojima bih postupio suprotno tome. Hvala Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo, drago mi je da ste rekli da vam je krivo što niste došli na susret Dječjeg foruma sa saborskim zastupnicima jer vjerujem da bi imali što čuti. Što se tiče uloge roditelja, rekla sam da je to osnovna uloga, odnosno osnovna karika u cijelom tom lancu i bez jednog zatvorenog kruga, bez suradnje svih tih elemenata, odnosno svih tih karika u lancu, odgoju i obrazovanju djece, sigurno da ne možemo postići pravi put za djecu. Što se tiče učiti dobro, pazite vjerojatno je svako dijete došlo u tu situaciju, odnosno mi kao roditelji smo čuli pa je rečeno, zašto si mi tako. Međutim tada trebamo ohrabrivati djecu da su oni na pravom putu i svakog roditelja sigurno treba ohrabrivati i to što je netko rekao da je loše učiti dobro ili da je netko pogriješio, to je samo katastrofa. Prema tome, na nama je da učimo dobro, imat ćemo raznoraznih posrnuća što se kaže, ali ako uložimo, ako učimo djecu onda sigurno možemo očekivati rezultate. I na kraju krajeva roditelji, nema veze koliko imamo auta, kuća, bilo čega što smo stvorili u životu, što smo momentalno tu, što smo, ne znam, koja nam je radna obveza, bitno je kakva su naša djeca. Hvala lijepo. Pojedinačna rasprava, poštovana zastupnica Dunja Špoljar. Izvolite. **Špoljar, Dunja (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Uvažena pravobraniteljice sa suradnicom, kolege i kolegice zastupnici. Djeca i mladi smatraju se često najzdravijim djelom populacije koji ne zahtjeva posebnu zdravstvenu skrb jer više ne boluju od potencijalno teških bolesti dojenačke dobi i ranog djetinjstva, a istovremeno još nisu počeli razvijati kronične bolesti pogubne za stariju i srednju dob. No, upravo je razdoblje intenzivnog rasta i sazrijevanja kritično i rizično ne samo zbog izravnih rizika po zdravlje, već zbog neizravnih mogućih utjecaja mladenačkih potencijalno štetnih navika i neopreznih ponašanja. Djeca i mladi su kritična i rizična skupina kroz segmente infrastrukture i korištenja zdravstvenog sustava, a to su primarna zdravstvena zaštita, opća, odnosno obiteljska medicina i zdravstvena zaštita predškolske djece, zaštite i liječenje zubi, nacionalni preventivni zdravstveni programi, program obaveznog cijepljenja u RH. Također i kroz nacionalne programe implementirane u sustav Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV-a, odnosno AIDS-a, zaštita od nasilja u obitelji, prevencija ozljeda kod djece, program prevencije samoubojstava kod djece i mladih, prevencija prekomjerne tjelesne težine, Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću i provedba Nacionalnog programa za Rome. Dakle, dosta gordo zvuči kad se ovo sve skupa nabraja, no problemi postoje. Najveći je onaj nedovoljnog broja stručnjaka, pravobraniteljica stoga podržava napore usmjerene uvođenju reda u sustav, ali neprihvatljivo joj je da se taj proces odvija na uštrb ponude i kvalitete u zdravstvenoj zaštiti djece. Tome svjedoče i sve češći apeli roditelja koji putem humanitarnih akcija prikupljaju sredstva potrebna za liječenje teško oboljele djece, operacije u inozemstvu i slično. Takva praksa ne uspijeva uvijek i ne može zamijeniti kvalitetna sustavna rješenja ovog složenog problema. Pravobraniteljica preporučuje bolje informiranje djece i roditelja o mogućnostima ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. Ne samo zdravlje djece, pravobraniteljica podržava aktivnosti unapređivanja prehrambenih navika i prevencije prekomjerne tjelesne težine djece u kojoj bi aktivnije trebalo biti uključeni roditelji o kojima je već danas bilo podosta riječi s obzirom na njihovu ulogu u formiranju prehrambenih navika djece. To je izuzetno važno. U očuvanju zdravlja školske djece, škole, iako se pokušavaju uključiti u sve segmente, nisu svemoguće i to smo danas već zaključili. Konkretno, služba školske medicine organizacijska je jedinica Zavoda za javno zdravstvo. Za svaku školu imenovan je nadležni tim školske medicine koji provodi cjelovitu preventivnu zdravstvenu zaštitu svakog pojedinog učenika. Zdravstvenom odgoju koji provodi služba školske medicine, tu se pridružuju predavanja, grupni rad, tribine, radionice, osobna higijena u očuvanju zdravlja, značaj pravilne prehrane, društveno ne prihvatljivo nasilničko ponašanje i zlostavljanje, pubertet i menstruacija, ovisnosti, spolno prenosive bolesti, kontracepcija, nužna je i provedba kurikuluma zdravstvenog odgoja planirana kroz sadržaj integrirane u postojeće nastavne planove i programe, a to je obično priroda i društvo, biologija, tjelesna i zdravstvena kultura i psihologija. Pravobraniteljica u ovom izvješću napominje da kurikulum zdravstvenog odgoja nije osmišljen i planiran kako bi se učenicima nametala stajališta suprotna univerzalnim i ustavnim vrijednostima. Naprotiv, cilj je kroz sadržaje kurikuluma djeci i mladima pomoći u razvoju sustava vrijednosti. Svi mi relevantni subjekti čiji je kategoričan cilj zdravlje djece i mladih, da nam djeca odrastu u zdrave, sretne mlade ljude sposobne da uđu u izazove svijeta da uđu u izazove svijeta odraslih u svom radu nužno smo upućeni na suradnju s različitim ustanovama i institucijama, kao što je zdravstvo, školstvo, socijalna skrb, MUP, udruge građana kao i sa predstavnicima vlasti. Takav model rada preporučuje upravo ovo izvješće o kojem danas razgovaramo. Uvijek se može, uvijek se može bolje. Hvala. Zahvaljujem. Posljednja rasprava u trajanju od 10 minuta i uvažena Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Evo vrlo često su nam usta puna one da su djeca naša budućnost, a evo po praznini ove sabornice ovoga trenutka zapravo vidimo koliko smo nevjerodostojni u tome što govorimo. Dakle, danas govorimo o ugroženosti prava djece, a ja ću u svojoj raspravi okrenuti ploču, dakle htjela bih naprosto radi cjelovitosti sagledavanja ovoga problema skrenuti pažnju na sve izrazitija i sve učestalija devijantna ponašanja djece prema njihovoj okolini. Dakle preciznije, želim se koncentrirati na nasilje djece, ali i njihovih roditelja prema učiteljima. Mislim da zapravo danas o toj temi nije govorio nitko. Zato što ni ona kao takva nije u izvješću obrađena. Svjedoci smo naime sve češćih nasrtaja učenika na učitelje, od onih najbezazlenijih koji se očituju u iskazivanju nepoštovanja i neposluha, dakle kada učenici gađaju učitelja različitim predmetima, kada ga vrijeđaju, nazivaju pogrdnim imenima, pljuju na njega, oštete mu osobni automobil do otvorenih i vrlo grubih fizičkih napada, dakle i metalnim šipkama i mjenjačima kamiona i noževima. Nažalost, 2001.podsjećam svjedočili smo i smrtnom ishodu jednog takvog napada. Dakle tada 2001.u 2001.u Rudarskoj tehničkoj školi u Varaždinu jedan je učenik hicima iz pištolja ubio profesora zato što mu je zaključio treću negativnu ocjenu. Nije ni čudno što se od tada srednjoškolski profesori doslovno boje ići na nastavu pogotovo potkraj školske godine kada se zaključuju ocjene. Mladim ljudima naročito veliki manevarski prostor za zlostavljanje učitelja i profesora otvorio se preko društvenih mreža, posebno popularnog Facebooka gdje se osnivaju možemo tako reći grupe koje doslovno skupljaju ideje za organizirano psihološko maltretiranje gdje učenici pogrdne komentare o profesorima, optužuju ih za pedofiliju i šire druge lažne i zlonamjerne priče koje dakako štete ugledu učitelja odnosno profesora. Dakle trend nasilja nad profesorima poprima sve brutalnije razmjere, a učenici su nažalost sve mlađi. Prije nekoliko godina sjećam se, jedan naš nacionalni list prenio je vijest da je sedmogodišnji učenik u jednoj osnovnoj školi tupim predmetom izudarao svoju učiteljicu. Posebna priča su roditelji učenika čija se nasilna ponašanja kreću od verbalnih prijetnji do fizičkog nasilja. Čest je slučaj da roditelji šalju prijave nadležnim službama s lažnim optužbama na račun učitelja na koje službe promptno reagiraju, ali oklevetani učitelj nažalost i dalje ostaje i službama, a i javnosti sumnjiv i zapravo nikada ne dobije zadovoljštinu za moralnu štetu koja mu je nanesena. Govori se često o brojci od 350 do 400 napada na nastavnike godišnje, to je najmanje dva puta dnevno. S tim da iskustva pokazuju da na jedan evidentiran slučaj dolaze još dva ne evidentirana jer škola je zbog neugode ali i straha, jedan veliki dio nasilja zataškavaju. Nažalost psihijatri upozoravaju da će se takvi slučajevi događati sve češće s obzirom na rastuću društvenu krizu, na ekonomske teškoće, na velik broj lomova brakova te na rastući broj ljudi s psihičkim poremećajima i poremećajima ličnosti. To su naprosto činjenice, to su problemi s kojima se suočavamo i za koje nemamo niti jednostavna, a niti efikasna rješenja. Nameće se niz pitanja na koje nemamo odgovore, što se uopće smatra nasiljem nad učiteljem, koja su prava učitelja i koje su dozvoljene mjere samozaštite, tko je nadležan da slučaj nasilja nad učiteljima prijavi, kome ga uopće prijavljuje, koje mjere treba i tko poduzeti da se počinje nasilje sankcionirati i da se nasilje ne ponavlja. Učitelj prema većini tumačenja u slučaju kada ga učenik napadne, ne smije čak ni odgurnuti dijete jer je to odmah kvalificirano kao fizičko nasilje nad učenikom. Roditelj takvog djeteta smije odbiti razgovor sa psihologom, smije odbiti pedagošku mjeru, smije odbiti terapiju i liječenje kod psihijatra kako za sebe tako i za svoje dijete. Nažalost, učitelji i profesori u školama sve se manje mogu postaviti kao autoriteti jer im je oduzeto bilo kakvo pravo na disciplinu. Povisi li se samo glas na nekog učenika, ubrzo će to doći do medija koji će se onda senzacionalističkim naslovima raspisati o učitelju zlostavljaču. Što je dovelo do takve reakcije učitelja, to zapravo nikoga nije briga niti je to ikome važno. Također moramo si priznati da smo posljednjih 20 godina učili djecu samo njihovim pravima. Nismo ih učili njihovoj odgovornosti, zaboravili smo potpuno obaveze i sada se čudimo što se djeca pozivaju isključivo na svoja prava, a negiraju obaveze, negiraju bilo kakvu odgovornost. Sigurno je da bi građanski odgoj u školama pridonio podizanju svijesti djece o štetnosti nasilja, međutim efekti građanskog odgoja biti će vidljivi tek na budućim generacijama dakle na budućim naraštajima. Osim toga, naravno građanskim odgojem nisu obuhvaćeni roditelji, dakle odrasle osobe. A mi nešto moramo učiniti sada. I pitamo se što to učiniti i što to učiniti sa roditeljima. Osobno ne prihvatljiva mi je ideja da se pred vrata školskih ustanova postavljaju zaštitari. Hoćemo li u takvim slučajevima uopće moći govoriti o školama kao o odgojno obrazovnim ustanovama ako pred vratima budu stajali zaštitari. Razmišlja se o izjednačavanju fizičkog nasilja prema učiteljima sa napadom na službenu osobu, evo recimo s napadom na policajca. Nije li to zapravo jedno prisilno nametanje autoriteta? I kakav će to opet, kakav će to autoritet onda profesori imati? Imamo, završno ću reći Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u školama koji se odnosi na postupanje u slučajevima nasilja među učenicima. Dakle, iz tog je protokola potpuno jasno što se smatra nasiljem i kakva je procedura, tko koga treba obavijestiti, koga pozvati na razgovor, tko po na osob i tko kao institucija poduzima kakvu mjeru da bi se to nasilje zaustavilo. Međutim, ja se evo završno pitam je li došlo vrijeme da se donese još jedan protokol? Dakle, protokol u postupanju u slučajevima nasilja učenika i njihovih roditelja nad učiteljima i profesorima. Zahvaljujem. Završne minute ove rasprave pripadaju pravobraniteljici za djecu poštovanoj Ivani Milas Klarić. Izvolite. Prošlo je toliko vremena da vam gotovo mogu reći dobra večer još jednom svima. Počela sam svoje izlaganje sa četiri točke i tako ću sasvim slučajno i zaključiti iako obećajem da će ovo biti još kraće naravno od onog kako sam počela. Prije svega želim zahvaliti svima nema danas rasprave koja mi na neki način, s kojom se ne bi gotovo u cijelosti složila, koja mi nije bila poticajna, koja u velikom dijelu svog sadržaja ne ide direktno na korist i zaštitu prava djeteta i koja meni nije osobno u korist, dakle meni osobno je poticaj za rad i nekakva smjernica kako dalje. Malo ću se mislim da mi, šta bi rekli u Dalmaciji ure dozvoljava da se i našalim, ostalo nas je negdje 12, 13 s gospodinom Marićem koji je izašao i kamermanima, ono malo nas što je ostalo, koji imaju djecu riskiraju izgubiti roditeljsku skrb u ovo vrijeme a oni koji nemaju s ovakvim društvenim životom i ostankom na poslu do pola teško da će nešto uspješno i napraviti. Bila je jedna primjedba, gospođo mislim da je bila, oprostite zaboravila sam, mislim Cvjetović na koju bih se osvrnula jer je silno važna. Ona je spomenula da bi trebalo obvezno sudjelovati u radu radne skupine. Odbor za prava djeteta upravo kaže suprotno. Nitko pravobranitelju, pravobraniteljici ne smije nametati obvezu jer onda zapravo postaje upitna njegova nezavisna pozicija. Kao pravnik uvijek kažem od svakog pravila može imati izuzetaka pa ne bih rekla nikada ne reci nikad, međutim, načelno mislim da je puno bolje ostati izvan radne skupine, to vam daje jednu neovisnu poziciju i puno bolju perspektivu kada dajete primjedbe i prijedloge. Osim toga i sami znate, mala smo radna skupina, mala smo zemlja kada dugo mjeseci radite u jednoj radnoj skupini ipak vam možda oštrica možda na neki način istupi. Ono što bih ja voljela je dobiti, to je, izuzetno primjedbe na zakon kao i rad na nekom prijedlogu zakona je izuzetno minuciozan rad. I tu bih voljela od predlagatelja koji god za ubuduće dobiti nešto silno korisnije od mogućnosti da sudjelujem iznutra a to je vrijeme da dam suvisle primjedbe i prijedloge a ne da ne dobijem primjedbe, da ne dobijem prijedlog a da mi je rok za primjedbe i prijedloge istekao jučer. Gospođa Šimac-Bonačić je rekla koliko nas je mogli bismo kod vas u ured na kavu, kao pravobraniteljica za djecu možda imam malo malo rekla bih lagodniju poziciju u odnosu na ostale kolegice, sve su kolegice pravobraniteljice da mi pozicija pravobraniteljice za djecu dozvoljava možda jedan mali stupanj ležernosti više u odnosu na njih. Ja radim izuzetno ozbiljan posao ali kao pravobraniteljica za djecu si mogu možda dozvoliti tako nešto, nešto malo više ležernosti. U tom smislu htjela bih da me se shvati kao ozbiljnu instituciju ali koja, neću reći neozbiljno radi ali za koju bih željela da me javnost a prije svega i vi čiji sam povjerenik i kojima izvješće podnosima da me shvatite kao ozbiljnu instituciju kojoj kojoj se možete javiti bez problema, bez ustručavanja ako to znači i poziv na kavu, dapače. Voljela bih da se najavite ne zato što sam formalist nego zato što bih htjela da me kada dođete i nađete u uredu pa da onda doista možemo To otvaranje i moja ideja otvaranja prema javnosti ide prije svega prema vama čiji sam povjerenik, naravno prema djeci apsolutno i prema građanima Te kao što je gospodin Marić spomenuo, ideja je konzultirati različite cehovske udruge, dakle dobiti. Od recimo Elektrotehničkog fakulteta, radiologa šta npr. misle o ovom pitanju, Medicinskog fakulteta, Psihološke komore po nekim drugim, svi pričamo kako djeca trebaju ovo i ono a često uopće uopće ne raspolažemo znanstvenim i stručnim podacima što zapravo neka situacija zahtjeva i što znači za djecu. Radi korektnosti vrlo kratko, gospođa Cvjetović s čijim se izlaganjem gotovo u potpunosti slažem spomenula je da su obiteljski centri ukinuli prijedlog ipak je ovo zakonodavno tijelo, da je ukinut Obiteljskim zakonom to nije točno, ukinuto je Zakonom o socijalnoj skrbi. A kolega Marić se upitao je li neplaćanje uzdržavanja kazneno djelo ili može bit. Ono jest kazneno djelo, međutim duga je priča zašto se malo upotrebljava. Zato što je kazneno djelo teško za dokazat, morate dokazat namjeru itd., itd. Problem je naplate s ljudima koji nemaju na kraju, nemate na čemu ovršiti itd. Na kraju još jednom vam zahvaljujem svima i riječima jednog djeteta danas sa rasprave u Saboru koju je poručio svim saborskim zastupnicima i meni kao odrasloj osobi: požurite odrasli, mi rastemo brzo. Hvala vam Hvala lijepa i laku noć. Hvala vam